Na redu je - Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih, drugo čitanje P.Z. br. 504. Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odgovarajući odbori. Predstavnik predlagatelja **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici ja vam se na početku prije svega želim zahvaliti na potpori koji su dali ovome zakonu u prvom čitanju, naravno svim raspravama na radnim tijelima, klubovima zastupnika i pojedinačnim raspravama. Nama je ta potpora puno značila jer je ovo prvi puta da se u Hrvatskom saboru raspravlja o ovakvom zakonu. Prvi puta se donosi poseban zakon o obrazovanju odraslih. Obrazlažući razloge zbog kojih smo predložili Zakon o obrazovanju odraslih ukazali smo na ozbiljno stanje u našoj državi i društvu koje proistječe iz obrazovne strukture odrasloga stanovništva. Podsjećam kada govorim o obrazovnoj strukturi odraslih onda mislimo na sve starije od 15 godina jer u toj dobnoj granici prestaje obvezno školovanje. U obrazovnoj strukturi govorimo prema podacima Državnog zavoda za statistiku nakon popisa stanovništva 2001. godine jer drugih pokazatelja nema. od svih stanovnika starijih od 15 godina jedan dio nije završio osnovnu školu. To je 15,76%, 2,86% nisu nikada ni upisali osnovnu školu, a drugi dio je završio samo osnovnu školu, ukupno njih 21,75%. Srednje obrazovanje je završilo oko 47% građana. I tek 7,9% imamo visoko obrazovanih i nešto više od 5% sa višom stručnom spremom. S takvom niskom obrazovnom razinom ne možemo graditi i razvijati konkurentno gospodarstvo. Ova Vlada i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prepoznali su svu ozbiljnost problema i krenuli u njegovo prevladavanje. Već 2004. godine imenovali smo Povjerenstvo za obrazovanje odraslih, donijeli Strategiju obrazovanja odraslih, uključili smo i stručnjake iz Europe i pokrenuli niz aktivnosti među kojima i izradu ovoga zakona. Obrazlažući zašto predlažem ovaj zakon ukazali smo i na druge probleme. Činjenica da mi imamo u praksi razvijeno obrazovanje odraslih više stotina ustanova koje provode na tisuće različitih programa, a mi o tome nemamo temeljitu analizu. Ima li to kakve učinke i na njihovo zapošljavanje, na zadržavanje radnog mjesta, na uspješno traženje novoga posla te brojna i druga pitanja imamo uglavnom oskudne odgovore. Te probleme istaknuli ste i vi poštovane gospodo zastupnici u svojim raspravama. potrebno je donijeti Zakon o obrazovanju odraslih. Treba ovim zakonom reći da je obrazovanje odraslih za nas jednako važno kao i obrazovanje djece i mladih, da je to pitanje od općega interesa za sve nas, da o tom pitanju moramo skrbiti i na razini države i na razini jedinica lokalne samouprave. Međutim kada govorimo o sustavnoj i organiziranoj politici i razvoju obrazovanja odraslih onda tu treba uključiti i tijela vlasti, socijalne partnere i one koji provode obrazovanje, dakle obrazovne partnere i sa svima njima podijeliti odgovornost. Mi kao država moramo poslati jasne signale građanima kojima ćemo ih osnažiti i potaknuti da se trajno uključe u procese učenja, da trajno stječu nova znanja, svladaju nove vještine i sposobnosti i u cilju njihove zapošljivosti i u cilju aktivnog sudjelovanja u razvoju našega društva i onda kada ispunjavaju svoje sasvim osobne potrebe. Mi kao država moramo poslati jasne signale poslodavcima da bez kompetentnih radnika neće osigurati svoju konkurentnost niti na domaćem tržištu, a još manje na međunarodnom tržištu ili tržištima, što je njihov prioritetni cilj. Politika zadržavanja nekompetentnih radnika ne vodi poslovnom uspjehu. Što je više kompetentnih radnika to je .i mogućnost izbora svakoga poslodavca veća. Dakle, konkretnim mjerama i aktivnosti države uključujući i financijske potpore treba doprinijeti razvoju svijesti da je ulaganje u obrazovanje najisplativija investicija. Država osigurava i s donošenjem ovoga zakona osigurat će veće sustavno financiranje obrazovanja odraslih. To financiranje obuhvatiti će one segmente za koje se utvrdi da su prioritet, odnosno da su od zajedničkog interesa za sva područja u državi. i u isto vrijeme da se ulaganjem državnih javnih sredstava mogu postići potrebni očekivani rezultati. Jasno je da država neće moći obuhvatiti sve potrebe. Svoje specifične potrebe i interese i poslodavci i lokalna, odnosno područna, regionalna samouprava trebaju sami prepoznati i sami osigurati mjere da po tim potrebama udovolje u onome dijelu u kojem to neće biti obuhvaćeno mjerama na razini državi ili neće možda biti dostatno obuhvaćena. Upravo o ovome pitanju financiranja bilo je puno govora u prethodnim raspravama i u Hrvatskom saboru za vrijeme prvoga čitanja zakona i u brojnim drugim raspravama koje smo proveli prošle i ove godine. Pitanje usklađenosti obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada bilo je često u raspravama. U skladu sa zahtjevom da mjere koje će se poduzimati budu efikasne i učinkovite u zakonu je predloženo osnivanje Vijeća za obrazovanje odraslih. Vijeće u kojem će sudjelovati i predstavnici socijalnih partnera, poslodavaca i sindikata zajedno sa predstavnicima obrazovnih ustanova i predstavnicima ministarstava predlagat će Vladi što na koji način i s koliko sredstava treba financirati iz državnoga proračuna. Treba reći da smo mi u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u ovom mandatu započeli niz reformskih procesa koji se odnose na sve razine obrazovnog sustava od predškolskoga do visokoškolskoga pa i obrazovanja odraslih. Posebno je važno pri tome da smo inaugurirali jedan novi pristup u kojemu uz aktivnosti vezane uz pojedini podsustava mi istovremeno razvijamo hrvatski obrazovni sustav u cjelini. Zato obrazovanje odraslih i konkretni zakon treba gledati u kontekstu ukupnih promjena jer mi u obrazovanju odraslih imamo i osnovno školovanje i srednje školstvo, posebno strukovno obrazovanje, a jednako je važno otvoriti mogućnosti usavršavanja i u visokom obrazovanju. Što je učinjeno u tom području strukovnog obrazovanja? Započeli smo trajan proces preispitivanja za zanimanja i već je ukinuto stotinjak programa koji su zastarjeli i ne odgovaraju potrebama tržišta rada. Na tome se naravno radi i dalje i taj proces se neće zaustavljati. Započeli smo izradu nacionalnog kvalifikacijskog okvira, projekta definiranja cjelokupnog obrazovnog sustava u kojemu se na određenim razinama prepoznaje uloga pojedinoga dijela sustava, određuje horizontalna i vertikalna prohodnost unutar sustava i što je vrlo važno definiraju se ishodi učenja. Time ćemo postići prepoznavanje znanja, vještina i sposobnosti koje osoba stječe kada završi određeno obrazovanje određeni obrazovni program. Time ćemo otkloniti postojeću lošu praksu da se u različitim programima ponavljaju isti sadržaji, počinje više puta od početka što je vrlo često djelovalo obeshrabrujuće upravo na odrasle pa su odustajali od upisa i nakon upisa u program. Već i sama započeta procedura donošenja ovoga zakona doprinijela je da smo obrazovanje odraslih uz predškolsko, osnovno i srednje uključili u projekt redefiniranja standarda za što je u rujnu prošle godine imenovano posebno vijeće za pedagoški standard koje vrlo intenzivno radi. Računamo sa svim specifičnostima obrazovanja odraslih, računamo i s poteškoćama koje stvara nedostatak pokazatelja sadašnjega stanja pa i nedostatna ili neodgovarajuća rješenja koja imamo u postojećim propisima, a sve to otežava rad stručnog tima koji priprema standarde u obrazovanju odraslih, međutim čvrsto vjerujemo da će i taj tim u svojem prijedlogu ponuditi dobra rješenja što će naravno biti provjereno u javnim raspravama prije upućivanja prijedloga standarda Vladi, odnosno ovom Visokom domu. Poznato je da smo osnovali Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u kojem razvijamo sustave praćenja kvalitete i opet govorimo o cjelokupnom obrazovnom sustavu. Naravno u obrazovanju odraslih imamo i veliko područje neformalnog obrazovanja i učenja. Učinili smo pomak u našem djelokrugu, nije više samo opće formalno obrazovanje i obrazovanje za zanimanje što predstavlja tek prvu stepenicu za ulazak na tržište rada. Taj pomak je učinjen prema stjecanju novih znanja, vještina i sposobnosti kao što su digitalna pismenost, komunikacijska znanja i vještine, poduzetništvo, očuvanje zdravlja i okoliša i niz drugih područja koja sada otvaramo. To je veliki iskorak koji je već učinjen, to je nova obrazovna paradigma, koncepcija cijelog životnog učenja u kojem se ostvaruje pravo na učenje svakog pojedinca kao jedno od temeljnih ljudskih prava. U konačnom prijedlogu zakona poštovani zastupnice i zastupnici, mi smo unijeli određene izmjene temeljem rasprave koja je provedena na prošlom čitanju pa dopustite da vam kratko kažem što je to što je sve prihvaćeno. U članku 2. stavku 1. prihvaćena je primjedba da se briše sintagma cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. U članku 10. odnosno sada 9. dopunjen je stavak 2. na koji ste vi upozorili, da ukoliko provajder nema potrebe za nastavnikom u punom radnom vremenu da ga može zaposliti i na određeni broj sati. Dakle sklopiti s njim ugovor o djelu. U članku 18. povećani broj dana mogućega obrazovnog dopusta sa 3 na 7 što ste također predlagali. Najvećim dijelom Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. U članku 22. u stavku 2. sastav Vijeća za obrazovanje odraslih izmijenjen je i sada glasi: "Kandidate za članove i predsjednika Vijeća utvrđuje ministar na temelju prijedloga koje podnose čelnici središnjih tijela državne uprave, ustanova za obrazovanje odraslih, posebno stručne organizacije, koordinacije sindikata i udruge poslodavaca koje imaju status socijalnog partnera javnim pozivom." Izmijenjen je, odnosno dopunjen članak 23. o Agenciji za obrazovanje odraslih. Tražili ste da se definira djelatnost i poslovi agencije. To smo također prihvatili. Nadalje u članku 26. koji govori o financiranju iz sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave izmijenili smo sintagmu "osiguravaju se" i sada glasi: "mogu se osigurati sredstva". Ispravljen je također članak 28. u svezi sa člankom 26. već u prvom čitanju, a te primjedbe su dali matični odbor, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu te pojedinih zastupnika, odredba dakle prema kojoj se temeljem javnoga natječaja financiraju programi, dok financiranje investicija, investicijskog održavanja i materijalnih troškova osnivači provode izravno prema ustanovama koje su osnovali što je naravno i sasvim logično. I na koncu unesene su kaznene odredbe kojih ranije nije bilo u prijedlogu Zakona o obrazovanju odraslih. Evo to su izmjene koje smo učinili temeljem prijedloga iz rasprava kako na odborima tako i u saborskoj raspravi. Ja se nadam poštovani zastupnice i zastupnici da smo prihvaćajući sve vaše primjedbe dali konačan prijedlog zakona koji je doista dobar i koji je doista prihvatljiv, nadam se da ćete ga podržati. Hvala lijepa. Hvala. Odbori? Za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik Odbora poštovani zastupnik Petar Selem. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 30. sjednici 25. siječnja ove godine, Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Odbor je ovom prijedlogu zakona posvetio posebnu pozornost i u prvom i u drugom čitanju smatrajući da je imajući u vidu obrazovnu strukturu hrvatskog nacionalnog korpusa, ovakav zakon više nego potreban. Također je odbor konstatirao da je vrlo dobro da se konačno i obrazovanje odraslih uklapa u sustav, dakle da ne ostaje van sustava nego da se uklapa u sustav. U raspravi su predložena i raspravljena neka pitanja kao npr. položaj škola stranih jezika i drugih trgovačkih društava koja se bave obrazovanjem odraslih u odnosu na sustav predložen prijedlogom zakona. zadaće agencije za obrazovanjem odraslih, zatim pitanje motiviranosti korisnika sustava obrazovanja odraslih te poslodavaca u pitanju obrazovnog dopusta. Zatim potreba da se povećaju decentralizirana proračunska sredstva s obzirom na dodatne obveze i zadaće za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zatim pitanje oblika stručnog usavršavanja andragoških djelatnika itd. U povodu predloženih rješenja iz članka 28. istaknuto je i postignuta suglasnost predstavnicima predlagatelja da institucija javnog natječaja kao način financiranje ustanova za obrazovanje odraslih ne smije dovesti do toga da u praksi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave natječajem uvjetuje ostvarivanje programa i funkcioniranje ustanove za obrazovanje odraslih koju je sama osnovala. To osobito vrijedi za one dijelove programa koji su od nesumnjivo općeg interesa kao u slučaju kada ustanova za obrazovanje odraslih ispravlja posljedice, činjenice da zabrinjavajući veliki broj osoba u Hrvatskoj nema ni završenu osnovnu školu. Odbor je procijenio da je ostalo otvoreno sustavno pitanje izravnog stimuliranja obrazovanja odraslih kao prava korisnika, odnosno polaznika tih programa. Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova, 6 za i 1 suzdržani, donio zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o obrazovanju odraslih u obliku pripremljenom od strane predlagatelja uz sljedeći amandman. Amandman koji glasi: "U članku 23. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: Agencija obavlja zadaće i poslove Nacionalne agencije za provedbu integriranih programa cjelovitog, se ne razumije./ i programa mladih". Obrazloženje. Predlagatelj je u uvodnom obrazloženju istaknuo položaj Agencije za obrazovanje odraslih, te je između ostalog naveo da u okviru Agencije djeluje centar za mobilnost i EU programe. To znači da će Agencija za obrazovanje odraslih, njezin Centar za mobilnost i EU programe biti nacionalna agencija za provedbu integriranih programa cjeloživotnog učenja i programa za mlade. Naime, Europska komisija zahtjeva od svake države koja se uključuje u ove programe i koristi sredstva europskih fondova da ima Nacionalnu agenciju, samostalnu neprofitnu ustanovu koja ispunjava zadaće i uvjete glede ustrojbenog oblika, financijskog poslovanja te prostorne, materijalne i kadrovske uvjete. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu? Za ravnopravnost spolova? Predsjednica Odbora, poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora je na svojoj 42. sjednici raspravio Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja upoznaje Odbor s razlikama između rješenja predloženih Konačnim prijedlogom Zakona o obrazovanju odraslih u odnosu na Prijedlog zakona. Ukazano je da će ovaj Zakon pridonijeti zaposlenicima i poslodavcima da cjeloživotnim učenjem održavaju konkurentnost i ostvaruju profit, tim više što su redefinirani i modernizirani mnogi zastarjeli programi koji su do sada bili dostupni na tržištu. U raspravi Odbor se posebno osvrnuo na primjedbe ovoga Odbora koje predlagatelj nije prihvatio niti obrazložio. Naime, Odbor je prilikom rasprave o Prijedlogu zakona o obrazovanju odraslih istaknuo potrebu usklađivanja istog za Zakonom o ravnopravnosti spolova. Odbor drži da predloženi članak 2. stavak 1. kojim su propisana načela na kojima se temelji obrazovanje odraslih treba sadržavati ravnopravnost spolova kao jedno od tih načela. Odbor izražava zadovoljstvo sa povećanjem najmanjeg trajanja obrazovnog dopusta sa 3 dana na najmanje 7 dana, ali i nadalje smatra da će ostvarivanje ovog prava koristiti rijetki zaposlenici. Napose imajući u vidu gospodarske mogućnosti kako zaposlenika tako i jednog dijela poslodavaca. Tim više što se ostvarivanje prava na obrazovni dopust utvrđuje sporazumno između zaposlenika i poslodavca, a poslodavcu se ne propisuje obveza naknade plaće zaposleniku za vrijeme obrazovnog dopusta. Neovisno o mogućnostima kolektivnog pregovaranja između sindikata i poslodavaca izvjesno je da većina poslodavaca sukladno članku 19. stavak 1. neće biti spremna podmirivati troškove obrazovanja zaposlenika. Naime, praksa tijekom posljednjih nekoliko godina ukazuje da većina poslodavaca u Hrvatskoj nije spremna na plaćanje troškova obrazovanja svojih zaposlenika

više novca iz proračuna nego na obrazovanje državnih službenika i namještenika. Nakon provedene rasprave članovi i članice Odbora jednoglasno su odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o obrazovanju odraslih. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke uvjeren je da ovaj Zakon tragično kasni i da je zapravo u većem dijelu svojih odredbi tužno deklaratoran. Da obrazložim. Tragično kasni. Nas su 30 godina učili da će Hrvatska se vrlo jednostavno, vrlo lako uklopiti u sve moguće svjetske trendove, u ovom slučaju Europsku uniju, zato jer mi prije i iznad svega imamo vrlo dobro obrazovanu radnu snagu i mi ćemo se u tome jako dobro snaći. Sad nam podaci koji stoje u obrazloženju ovog Zakona govore drugačije. Brojke govore drugačije. Pa da ih ponovim, nije zgorega ponoviti te brojke, te brojke treba zapamtiti. 105 tisuća 332 odrasla Hrvata nikad nije prekoračilo školski prag. 739 građana Republike Hrvatske krenulo je u osnovnu školu ali ju nije završilo. 801 tisuću 168 građana Republike Hrvatske završilo je samo osnovu školu, nije krenulo dalje. tisuća 879 građana, dakle, 50% odraslih građana Republike Hrvatske, 4 i pol milijuna, oko 3 milijuna odraslih, 3 i nešto, gotovo 50% odraslih građana Republike Hrvatske funkcionalno je nepismeno. Mi smo s ovim Zakonom i uopće s uređivanjem toga, čitavog tog područja čekali čini mi se značajno predugo i sad sve mjere moramo poduzeti, sve korake, koliko god bili teški i skupi da se to stanje brzo popravi. Za 2 godine ćemo ući u Europsku uniju, kako priče idu, u Europu znanja, u Europu novih tehnologija, u Europu koja konkurira Japancima, Amerikancima i ostalima. Ovakvi, sa ovakvom kvalifikacijom radne snage vrlo teško. To zašto je tragično da Zakon kasni. Tragična je još jedna činjenica. Podaci iz obrazloženja ovog Zakona govore da samo nešto preko 2% odrasle populacije je uključeno u obrazovanje odraslih. Sad si mislimo koji su to 2% zapravo? Ma to nisu ovi bez osnovne škole, niti ovi sa nezavršenom osnovnom školom niti ovi sa završenom osnovnom školom, niti ovi sa završenom srednjom školom. Oni nemaju novaca za to. To su oni koji već imaju nekakvo više, visoko obrazovanje, srazmjerno pristojnu plaću da si obrazovanje mogu platiti. A zašto? Zato što i ovaj Zakon a takva je i situacija oštulira na obrazovanje odraslih mogu, mogu, naglašavam mogu, ne moraju, mogu platiti svi. Može platiti država, može platiti lokalna samouprava, može platiti poslodavac, može platiti polaznik, ali ne mora nitko. E sad kad ne mora nitko onda najčešće to spada na samoga polaznika, a tko od polaznika može? Pa onaj koji ima pristojnu plaću. Pristojnu plaću nema ovih milijon i pol, nego možda nekakvih 200 ili 300 tisuća u ovoj drugoj skupini koji su po istim tim podacima završili višu, odnosno dobili višu, odnosno visoku stručnu spremu pa sad imaju pristojnu plaću i mogu si platiti daljnje obrazovanje. Država bi trebala dati jasne signale da se o tome brine. To je istina. Trebala bi dati jasne signale. Kako država daje jasne signale? Država jasne signale što hoće daje poreznom politikom. Nema država druge vrste semafora da uključuje crveno, zeleno, žuto, plavo, koje već. Država ima poreznu politiku. U U Zakonu o porezu na dohodak nema mogućnosti oslobađanja u svrhu školovanja. Ako si napravite novu protezu, ako odete na liječenje u toplice to možete prikazati kao trošak, međutim ako se upišete na fakultet na platite školarinu to ne. poslodavcu, poslodavac ako financira "Dinamo" ili "Cibonu" to mu ulazi u troškove, međutim ako financira obrazovanje svojih radnika to mu ne ulazi u troškove. E sad kakvu tu kakav jasni signal tu daje država? Nedavno je kolega Kramarić predlagao posebni zakon, odnosno izmjene Zakona o porezu na dohodak gdje bi ti troškovi ušli u mogućnost oslobađanja od poreza. To je odbijeno u ovom Saboru i to je nekakva poruka. Danas u novinama piše kako se novi sistem državnih stipendija sprema svaki drugi student u Hrvatskoj plaća školarinu, svaki drugi. To su isto odrasli ljudi jel'. Dio njih se školuje sam, dio školuju roditelji, ali bez obzira da li sam plaća tu školarinu ili mu plaćaju roditelji ni on ni roditelji nisu oslobođeni poreza na taj iznos, tj. taj iznos ne mogu prikazati kao nekakav trošak u poreznoj kartici. U osnovnom obrazovanju odraslih naravno ima ogromnih problema, radi se o dakle ukupno 680 hiljada koji trebaju završiti osnovnu školu plus ovi novi koji se generiraju svake godine koji ne završavaju osnovnu školu na vrijeme pa ih treba uključiti u taj sustav. Za tako veliku količinu polaznika ako bi nekim nesretnim slučajem svi krenuli u sustav ovaj sustav nije osposobljen, definitivno nije osposobljen, pogotovo ne što se tiče kadrova, ali onda naravno i što se tiče financija. Na razini srednjeg obrazovanja ima masu nepreciznosti čak i u ovom tekstu Zakona. Govori se o tome da u obrazovanju za zanimanja, to je srednje obrazovanje jel', obrazovanju odraslih za zanimanje mogu sudjelovati pedagoški djelatnici već koji jesu s andragoškim obrazovanjem, da mogu sudjelovati treneri, instruktori i slične osobe. Što to znači? Na svakom stupnju obrazovanja onaj koji obrazuje treba biti za stupanj više od onog koji se obrazuje, osim u doktorskom studiju naravno koji je koji je vrh te piramide. Štoviše za kompletno obrazovanje u Hrvatskoj svi zakoni predviđaju visoku stručnu spremu, za osnovno i srednje obrazovanje. Ovdje se otvara mogućnost da to u institucijama raznog tipa rade ljudi koji jednostavno formalno nisu dorasli tome, koji imaju praktično istu ili nižu spremu od onih koje će sutra obrazovati. Mislim da to ne garantira kvalitetu niti daje mogućnosti tim ljudima da stvarno uhvate obrazovni standard koji će im biti sutra potreban. Najbolje mi je osobno poznata situacija u visokom obrazovanju, pa mogu par riječi reći o tome. Prema ovim podacima ovdje visoko obrazovanih u Hrvatskoj i od odrasle populacije ima 11,91, 12% 12% recimo, standard koji je već u prosjeku uhvatila Europska unija je negdje 18, 19%, neke vaneuropske zemlje tipa Sjedinjenih Država i nekih zemalja na dalekom istoku, to su već daleko prešle. Kako to napraviti u Hrvatskoj? To je dio obrazovanja odraslih. Očito je da mreža današnjih sveučilišta nije dovoljna i nema dovoljnog kapaciteta da podnese i taj teret. To se vidjelo najbolje prošle i pretprošle godine kad su se po posebnim propisima upisivala djeca dragovoljaca Domovinskog rata, došlo je do kolapsa na nekim institucijama tipa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Pravnog fakulteta i još nekih drugih institucija, a upisalo se samo 20% više studenata nego što se inače upisuje. Da bi uhvatili ovaj standard mi bi morali poduplati godišnji upis u visoko obrazovanje, udvostručiti ga. To se naravno može postići samo drugačijom mrežom, novom širom mrežom. Mreža veleučilišta i visokih škola tu može odigrati ključnu ulogu. Nemojmo se zavaravati, tih 20 ili 25% visokoobrazovanih u Sjedinjenim Državama nisu svi završili Harward, Yale, …/Govornik se ne razumije./… i tome slično. Završili su koledže u Idahu, čudne junior koledže ili community koledže, ali su nešto završili, svi su dobili nekakvu šansu. Svi ambiciozni su dobili nekakvu šansu. Pružimo takvu šansu i našim i odrasloj populaciji i populaciji koja se redovito prolazi kroz obrazovni sustav. Već se pojavljuju glasine, vijesti, izjave iz ministarstva da je mreža sustava završena. Sveučilišta koja su napravljena napravljena su, veleučilišta koja su napravljena napravljena su, državne škole koje su osnovane osnovane su, više dalje nema. Danas imamo puno širu mrežu nego što smo imali pred 5 ili 10 godina, međutim ta mreža za ove brojke koje želimo doseći, ta mreža je preuska, premala i preslabo financirana. Ne možemo se šizofreno ponašati. S jedne strane izražavati želju i volju da uhvatimo sve te standarde. Neminovno je da ih uhvatimo, inače se nećemo moći snaći u društvu. A s druge strane raditi restrikciju na razini vrhunskih znanstvenih institucija i ništa ispod toga. Ovo sve ako slučajno dođe na red. Jedna sustavna politika bi trebala uključiti i obrazovanje praktično, aplikativno. Dakle, stvarno za posao stručno obrazovanje i onih koji nisu spremni za vrhunski znanstveni rad i koji sutra neće upravljati ovom državom, nego će upravljati svojim poduzećem negdje u Korenici, ili u Valpovu ili gdje već. Zakon je sve u svemu sjajna deklaracija i govori što bi mi htjeli ali o pravim opredjeljenjima govori porezna politika i govore proračuni, kako državni proračun tako i lokalni proračun. Sve ostalo vodi nas u opasnost samo zavaravanja. Napravili smo sve što smo mogli a zapravo nismo Bog zna šta napravili. Hvala. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovani zastupnik Josip Đakić. odraslih se obrazuje i prekvalificira jer to plaćaju sami iz svojih osobnih budžeta tj. od svoje zarade. Naime, jasno se vidi da Ministarstvo obitelji i branitelja i međugeneracijske solidarnosti izdvaja i da planira i da troši 30 milijuna kuna za obrazovanje odraslih i prekvalifikaciju hrvatskih branitelja. Također i Ministarstvo znanosti sa 3 i pol milijuna kuna, 11 milijuna i 700 tisuća kuna Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo obrane također, Ministarstvo vanjskih poslova. I mislim to su sve forme koje se koriste danas i koje jesu u proračunima državnih ministarstava i potpomažu za preobrazovanje i doškolovanje odraslih osoba. Drugi ispravak. Poštovana zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite! **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Pa uvaženi kolega je govoreći o obrazovanju odraslih i to osnovnom obrazovanju odraslih gdje se slažem s njim da je veliki problem upravo ova populacija, rekao da sustav u ovom trenutku nije prilagođen da obavi odjednom tu količinu posla. Ma ja se ne slažem s tim jer mislim da je ovaj sustav i u ovom zakonu omogućeno upravo i dalje i pučkim otvorenim učilištima i osnovnim i srednjim školama i svima koji su do sada obavljati taj posao, da i dalje obavljaju upravo zbog veće dostupnosti svima onima kojima je potrebno ovo obrazovanje. Drugi je problem kod tog obrazovanja. Kako motivirati ljude da uđu u proces osnovnog obrazovanja jer su to ljudi starije životne dobi? koja je uvijek I mi u klubu SDP-a držimo da sa ovim zakonom u Hrvatskoj jako kasnimo. Pogledajte samo već izraženo, naše primjedbe i u pravom čitanju kad smo govorili da imamo strategiju nacionalnog obrazovanja, da imamo akcijski plan. Pa je tim akcijskim planom koji je još 2004. godine donesen predviđeno da se ovaj zakon koji je danas u drugom čitanju donese u siječnju 2005. godine a prvo čitanje smo imali tamo negdje u lipnju ako se ne varam. Mislim da je bio baš negdje 1. lipanj 2006. godine. Onda pored toga nemamo niti statističko praćenje obrazovanja odraslih što je trebalo također biti negdje gotovo u ožujku 2005. godine. Onda neki info. punktovi za promicanje učenja odraslih. Dakle sve ono što u konačnici piše i u obrazloženju prijedloga ovog zakona. bez obzira na to što jako kasnimo, kao klub SDP-a mi smo i u prvom čitanju ipak pozdravili donošenje ovoga zakona. Smatramo da je on potreban zato što smo ustvari svi zajedno ako se ne varamo i u prvom čitanju istaknuli potrebnu za donošenjem jednog zakona koji bi na neki način uredio područja obrazovanja odraslih kao dijela jedinstvenog obrazovnog sustava i koncepcije cijelo životnog učenja. Naime, uvijek iznova svi volimo naglasiti kako je svaki zaposlenik pa i onaj tko tek traži posao ustvari mora biti spreman na permanentno učenje, na usavršavanje, na stjecanje dodatnih znanja i vještina jer eto to zahtjeva tržište rada i to u biti ne bi trebala biti samo puka fraza, već ustvari nužnost koje su na našu žalost druge države prepoznale davno prije nas i usvojile davno prije nas. Pa onda danas eto svi ponavljamo taj podatak da je u Hrvatskoj tek nešto više od 2% odraslih osoba uključeno u cijelo životno učenje za razliku od zemalja Europske unije gdje je taj prosjek se kreće nešto više od 10%. Ili možda da spomenemo naše prve susjede Slovence gdje je taj broj gotovo pa 16%. Ono na što u klubu SDP-a upozoravamo i ovom prilikom kod donošenja i ovog zakona jeste činjenica da smo mi u Hrvatskoj ustvari uvijek skloni vjerovati da će jedan zakon promijeniti neke uvriježene navike i ponašanja, da će promijeniti i postojeću nekoordiniranost u cjelovitom obrazovnom sustavu. Ovom već i kod prvog čitanja također posebno je naglašeno da je i upozoreno da smo paralelno sa ovim Zakonom o visokom obrazovanju ustvari trebali donijeti i neke druge propise i podzakonske akte a da bi ovaj zakon bio provediv zakon bio provediv i da bi saživio u konačnici u praksi. U biti međutim i dalje će ostati pitanje kada ćemo ustvari mi shvatiti da je strukovna kompetencija samo jedna strana medalje a da je ona druga strana pismenost i to pismenost u materinjem jeziku, pismenost u stranom jeziku. Naravno, danas više ne govorimo samo o jednom stranom jeziku nego barem o dva strana jezika. I ona treća digitalna pismenost. Naravno, pitanje je to ustvari kvalitete obrazovnog sustava koji htjeli mi to priznati ili ne još uvijek ne odgovara potrebama tržišta a tu u konačnici naravno nije kriv onaj tko koristi obrazovni sustav nego onaj koji je taj sustav kreirao. Web. portal "Moj posao" proveo je jedno istraživanje koje je obuhvatilo uzorak od tisuću 501 zaposlenika i 45 poslodavaca u kojima su na primjer poslodavci anketirani i izdvojili su koja područja smatraju kao najpotrebnija u području profesionalne edukacije za svoje zaposlenike, pa ih je gotovo 70% istaknulo komunikacijske i prezentacijske vještine, negdje oko 56% vještine vođenja, 53% prodajne vještine, jezika 44%, timski rad 49% itd. Koje Koje su to struke koje anketirani poslodavci misle da njihovi zaposlenici nisu dovoljno obrazovani kroz sustav obrazovanja? Na primjer kad se govori o administrativnim poslovima svega 13% poslodavaca smatra da su njihovi djelatnici osposobljeni kroz takvo jedno obrazovanje. Kad se govori o ekonomiji onda 41% smatra da ih obrazovanje koje su dobili njihovi zaposlenici nije osposobilo ili čak da im više šteti nego što koristi. Kad se govori o tehničkim strukama onda nekakvih otprilike 50% poslodavaca smatra da su njihovi zaposlenici odlično ili vrlo dobro osposobljeni za radno mjesto a taj postotak se povećava na 65% kad se govori na primjer o ostalim inženjerskim strukama. Možda bi ti podaci bili zgodni za pogledati i uvažiti kada se govori općenito o našim obrazovnim nastavnim programima. Inače, možda recimo treba ovdje kazati i sve nas podsjetiti da na primjer uskoro počinje turistička sezona. I mi ćemo vjerojatno opet sa početkom turističke sezone slušati žalopojke sa svih strana kako nemamo dovoljno obrazovanih, kvalitetnih kadrova kadrova različitih profila koji bi zadovoljili potrebe našeg turizma i tako će onda ispasti da mi ustvari već iz godine u godinu govorimo o nedostatku na primjer konobara koji će govoriti barem jedan strani jezik, o nedostatku kvalitetnih sobarica ili sobara. Pa onda ustvari dakle ispada da mi već godinama nešto govorimo. S druge strane, onda već godinama mi osposobljavamo kadrove koji očito nisu dovoljno kvalitetni odnosno konkurentni na tržištu rada a da ne spomenem tu ne samo strane jezike nego na primjer i komunikacijske vještine koje bi oni trebali imati a istovremeno govorit ćemo opet o na primjer procijenjenih 30 tisuća zaposlenih sezonskih radnika i to zaposlenih na crno. Pa dakle, postavljam pitanje o čemu se onda tu radi. Kad govorimo o konkretnim odredbama ovoga zakona mi u Klubu SDP-a pozdravljamo na neki način povratak sedmodnevnog dopusta koji se predviđa za potrebe dodatnog obrazovanja jer je to tako bilo predloženo u onom prvotnom ustvari prijedlogu, ne onom koji smo mi imali u prvom čitanju nego u prvom prijedlogu koji je išao prema Vladi jer su tako predlagali stručnjaci koji su sudjelovali u izradi toga prijedloga. Međutim, mi u Klubu SDP-a izražavamo bojazan o mogućnostima dogovora o ostvarivanju prava na obrazovni dopust a koji bi ustvari radnik i poslodavac prema odredbama članka 18. konačnog prijedloga zakona trebali utvrditi sporazumno. Naravno, tu se sada postavlja mogućnost i uloga sindikata mogu li se sindikati kolektivno kroz pregovaranje i sklapanje kolektivnih ugovora izboriti za ovo pravo. pozvati na ovo istraživanje portala "Moj posao" jer je ustvari zgodno i možda bi isto moglo pomoći kad se bude pregovaralo. Naime, kad se pitalo poslodavce da li smatraju da dovoljno ulažu u edukaciju svojih zaposlenika više od polovice ili 51% smatra da ulažu ali nedovoljno. 22% ispitanih poslodavaca ne ulaže u dodatnu edukaciju ali smatraju da bi njihovim zaposlenicima ta edukacija bila potrebna a 22% smatra da ulaže točno koliko im je i potrebno. A dobro bi došao tu jedan podatak također dobiven iz tog istraživanja gdje kad govorimo o spremnosti i želji zaposlenika da rade na svom dodatnom usavršavanju i obrazovanju tada je podatak da je 86% anketiranih zaposlenika spremno sudjelovati u edukaciji i spremno je participirati u trošku svoje edukacije kada bi njihov poslodavac platio ostatak, s time da su oni spremni sudjelovati sa otprilike 1/3 ukupnih troškova edukacije, pa je možda i to mogao ili će će biti putokaz predlagatelju ovog zakona kada je formulirao članak 24. koji je po mišljenju kluba SDP-a a koji govori o tome tko sve sudjeluje u financiranju odnosno sufinanciranju obrazovanja odraslih. Dakle, smatramo da se mogao i preciznije urediti taj članak koji govori o financiranju obrazovanja odraslih. Konačno, treba i ovom prilikom reći jer na to smo upozoravali i u prvom čitanju a to je da slažući se sa kolegama iz kluba HSS-a nije naravno dovoljno donijeti ovaj zakon i utvrditi određenim odredbama potrebu, način tko će, kako i na koji način vršiti obrazovanje odraslih već je potrebno kad se govori o poslodavcima stvarati i simulirajuću okolinu, dakle i poticati te poslodavce za za ulaganje u dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje svojih djelatnika. Pa time još jedanput podsjećamo da su ukinute sve odredbe koje su omogućavale porezne olakšice poslodavcima kada je u pitanju usavršavanje zaposlenika, ali i kada je u pitanju na primjer usavršavanje osoba sa invaliditetom i općenito sve olakšice koje su vezane uz dodatna obrazovanja. Ako se ne varam tada je odgovarajući na primjedbe iz kluba SDP-a u prvom čitanju državni tajnik kazao da će ministar zadužen za poslove obrazovanja sa ministrom financija dogovoriti te porezne olakšice. Tako nešto koliko je nama poznato nije dogovoreno. Međutim, poznavajući stav ministra financija tako nešto neće niti biti moguće dogovoriti jer je na pitanje upućeno iz kluba SDP-a iz Ministarstva financija odnosno ministar je jasno i glasno rekao da takve porezne olakšice jednostavno nisu moguće jer da je to u suprotnosti sa nekim direktivama Europske unije. Kojim direktivama nažalost tada on nije nije mogao jasno kazati. Dakle uz sve ovo što sam rekla, što se Kluba SDP-a tiče mi ćemo između ostalog i zbog toga što se u izradi ovog zakona stvarno bili uključeni i stručnjaci sa područja obrazovanja odraslih, podržati prijedlog ovog Zakona.

Hvala gospodine predsjedniče. Štovani državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HSLS-a je donošenje ovoga zakona podržao već u prvom čitanju i nema razloga da ga ne podržimo i sada kada je pred nama Konačni prijedlog ovoga zakona. Ja ću samo podsjetiti da je tamo krajem 70-tih godina prošloga stoljeća jedna od najžešćih polemika u ondašnjem hrvatskom odnosno jugoslavenskom društvu upravo bila reforma školstva koju je vodio ondašnji ministar školstva u Republici, prosvjete u Republici Hrvatskoj, pokojni Stipe Šuvar. I zapravo vjerojatno je on imao dobru ideju i prilično dobar koncept, ali upravo zbog toga što je bio malo za nijansu preideologiziran cijela ta, cijela ta priča nije završila isuviše slavno, a zapravo on je onda već imao upravo u vidu određene promjene paradigme u, koje su u obrazovanju jer ono što je nekada bilo moguće da završi te diplomira te maturira te, pa da zapravo to bude dostatno za cijeli život. Živimo u jednom tako ipak jednom sasvim drugačijem dobu i danas je gotovo nemoguće raditi bilo kakvu strategiju koja bi bila, ne znam, da opiše situaciju preko 10 godina. No kažem zbog onih ideologizirano i previše ideologiziranosti i previše partijnosti u tim dokumentima ta njegova reforma je onda neslavno, neslavno propala. Ali, sad kažem samo, na kraju i sami mi postajemo svjesni upravo ove činjenice da danas zapravo se moramo odgajati za jedno sasvim drugačije doba kada se stvari, kada se upravo te tehničke, tehničke, tehnološke inovacije, revolucije su upravo, su svakodnevne i jednostavno što ste naučili jučer već vam za, već vam za nekoliko mjeseci ili godina neće biti dostatno. Ono što nas je također mislim s pravom šokiralo, a to je bilo kada su objavljeni podaci o obrazovnoj strukturi odraslog stanovništva Republike Hrvatske nakon ovoga posljednjega popisa 2001. godine u mjesecu svibnju kada smo se doista suočili sa jednom po mom mišljenju alarmantnom činjenicom da svega zapravo 7 i po posto građana Republike, odraslih građana Republike Hrvatske ima visoko. Da su akademski obrazovani građani. I mislim da ne treba i govoriti kakva je doista sveza između obrazovanja i političkih odnosa u nekome društvu. Ja ne želim i neću pristati na one autore koji tvrde da zapravo takvo šta i odgovara ovim državnim elitama. … /Govornik se ne razumije./ … još jednu vrlo zanimljivu knjigu upravo o tome gdje je pokazao kako upravo što je, što manje pismeno da to zapravo eliti odgovara. I da je onda zapravo, da su onda mase pogodnije za manipulaciju. Ali upravo je, ako smo se s tom činjenicom suočili pa ako je i Vlada odlučila da poduzme određene korake onda mi je drago što naše elite pokazuju upravo da smo senzibilizirani na ovaj problem i da ne mogu pristati na ovako doista katastrofalno stanje da nam je svega 7 i po posto populacije, da nam ima, da nam je akademski obrazovano. I mi kao Hrvatski sabor moramo sudjelovati u promjeni ovoga prilično neugodnoga stanja. Znači trebalo bi podupirati unapređenje redovnog sustava obrazovanja prije svega za djecu i mlade. Ali jednako tako pa čak možda i još i brže moramo djelovati prema odraslima. Prema onima koji su radno aktivni, a to znači mlađi tamo od 65 godina. Doduše obrazovanje odraslih, ova sintagma malo i jest ovako gledajući semantički nejasna jer što je to zapravo odrastao čovjek danas? Mislim da sa, već sa 14, 16 godina već ulazimo u taj svijet odraslih ali recimo da je to otprilike jedan … /Govornik se ne razumije./ … pa ćemo ga onda kao takvoga prihvatiti. To su ljudi znači koji danas rade, ali isto također i kao i tisuće osoba koji su registrirani ili neregistrirani i nezaposleni. Mi smo imali, upravo ova privatizacija je dovela do toga da je veliki broj zapravo radno sposobnih ljudi, ljudi u najboljim godinama zapravo završio u mirovini i to mislimo da za, prvo ga gospodarstvo nije dobro. Nije dobro uopće i za mentalni sklop tih ljudi, nije dobro upravo za zdravlje jednoga društva i svakako bi da trebamo učiniti sve pa i ovim zakonskim rješenjima da potičemo, da se upravo i takovi ljudi uključe u jedno cijeloživotno učenje. Zašto je to potrebno? Mi smo kažem, ponavljam, sve smo više svjesni da nema više zanimanja i radnoga mjesta koje svakodnevno ne donosi neke nove izazove ili svakodnevno traži neka nova znanja, neke nove vještine i nove sposobnosti. Kada smo čitali «Kunovu» strukturu znanstvenih revolucija prije godina skoro onda nam se činilo da je to, da zapravo je ta knjiga pomalo futuristička. Danas svakako i ta Kunova knjiga se pokazuje kao zapravo sjajna anticipacija onoga što će se događati. Ponavljam računala, digitalna tehnologija uvukla se u sve pore gospodarstva, građevinarstva, trgovine, turizma, u javne službe, u zdravstvo, obrazovanje, znanost, kulturu. U sve pore državnih tijela i tijela lokalne i područne samouprave. Samo jedan primjer su ove digitalne zemljišne knjige. To je sve na neki način, to je ono, to je ono što, na što smo mi prisiljeni, a da bi netko to mogao se time i služiti mora biti, mora biti adekvatno i obrazovan. Svakim danom se u sve više struka provodi odnosno vodi se licenciranje kojem je uvjet upravo trajno učenje i stjecanje novih znanja, vještina i sposobnosti. To je cijeloživotno učenje koje osigurava trajno zapošljivost i očuvanje sadašnjih radnih mjesta, ali i upravo ono što je kod nas u nekim drugim vremenima upravo ta vezanost isključivo za jedno radno mjesto. Ne znam, pa ono 30 godina u INA-i, 30 godina u «Radi Končaru», 30 godina u HEP-u. Danas takve stvari zapravo ipak na neki način postaju već pomalo «pase» i upravo treba omogućiti da ljudi upravo tu jednu, taj slobodni protok i protok i radne snage i da zapravo ljudi ne budu vezani isključivo samo za jedno radno mjesto, za jednu tvrtku, ono u nju kad uđu i da zapravo i u njoj i zarade svoju mirovinu. I neki način upravo to i omogućava i napredovanje u karijeri. mi u Klubu HSLS-a mislimo da su to zapravo uvjeti bez kojih nema razvoja gospodarstva posebice nema razvoja onoga konkurentnoga gospodarstva za koji se na neki način mi barem svi ovdje deklarativno i zalažemo. Ovo je naša nova realnost. Činjenica je da svi neprestano učimo na različite načine. Nekada je to učenje na radnom mjestu. Nekada u obrazovnoj instituciji. Nekada kod kuće i upravo to je, ta činjenica je najveći razlog zbog kojeg i treba pročitati ovaj zakon pa čak iz određene manjkavosti prije svega onoga što se tiče a tko će to sve financirati? ono, ono što mislim da je to ovaj zakon, a to se ja mislim i amandmanima može napraviti, na neki način da zakon i obveze upravo i da ovo ne bude, ne ostane samo na jednoj, na jednoj lijepoj našoj priči. da plemenita ideja na neki način zapravo djeluje neobvezujuće. Mislimo da bi bilo dobro i da se bez obzira da se institucije, poslodavci i lokalna i područna samouprava također obvežu da će sudjelovati u financiranju obrazovanja odraslih. Isto također nemamo iluzije da bi ovaj zakon mogao …/Govornik se ne razumije./… sve o čemu smo govorili niti je to upravo potrebno. Važno je da se ovim zakonom kao što u početnim njegovim odredbama i piše mi u Hrvatskoj konačno postajemo svjesni da i odrasli moraju stalno učiti i da mi kao država to podržavamo pa i ovim zakonom uređujemo. Obrazovanje odraslih, dakle ovim zakonom mi prihvaćamo kao sastavni dio našeg obrazovnog sustava kao javnu službu koja je od općega interesa pa se u tom dijelu i na taj način obrazovanje odraslih ovim zakonom i uređuje. No, čim je to kažem općega interesa onda to mora biti, pronaći uporište da to bude i plaćeno. Obrazovanje odraslih u Hrvatskoj ovim zakonom se ne uvodi da nam bude jasno. Ono već postoji, ali kažem na neki način imali smo osjećaj da se, da nije na neki način dovoljno uređeno i mislim da bi sa takvom praksom, da bi se takva praksa donošenjem ovoga zakona konačno i prekida. Očito je da će donošenje ovoga zakona omogućiti da saznamo što to sve čini obrazovanje odraslih danas u Hrvatskoj, koja je to ponuda, koliko je to i što dostupno građanima u pojedinim područjima, kakva je kvaliteta te ponude. Upravo taj, kad kažemo ovdje u svim područjima, u pojedinim područjima vidite neki dan gledamo na televiziji da će se ovdje u Gradu Zagrebu bez nekih većih problema omogućiti da maturanti, besplatna priprema maturanata za njihove klasifikacijske ispite. Doista, ako je u Ustavu propisana jednakost, onda nema smisla da se ne znam to omogući maturantima u Zagrebu, a da neki maturanti u nekim manjim mjestima, općinama koji nemaju taj koji nemaju taj potencijal da za to budu kažnjeni. Mislim da na neki način moramo upravo staviti sve ljude pa i pogotovo te mlade ljude u jednako pravni položaj, da ne kažem netko ne bude u startu nepravedno hendikepiram. I onda upravo HSLS će ići s tim prijedlogom upravo da i ta priprema maturanata na neki način oni svi koji to žele da im se to omogući da to bude besplatno, a da to ne bude neki novi udar na proračune, na kućne proračune koji svjesni smo i nisu bog zna kakvi. Upravo zato je dobro da i ovdje kad se ovaj zakon bude aplicirao da doista vidimo, da li doista postoje područja, pojedina područja u kojima je i ova plemenita ideja permanentno obrazovanje odraslih također se našla u poteškoćama ako ne bude dobre financijske, materijalne podloge. upravo smo zbog toga i u prvom čitanju istaknuli važnost agencije za obrazovanje odraslih. Ta agencija je jednako važna i u pogledu korištenja Europskih fondova, a treba podržati i Centar za mobilnost i upravo sve euro unijske programe koji će djelovati u sastavu te agencije. donijeti ovaj zakon i onemogućiti da se provedu sve potrebne radnje koje su pretpostavke za korištenje kažem tih europskih fondova koji postoje. U kritikama postojećeg obrazovnog sustava vrlo često se čuje da škole obrazuju za burzu rada, a ne za tržište rada. Upravo zbog toga kažem vrlo je važno definirati što je to tržište rada da to ne bude samo stvar obrazovnoga sektora, samo stvar ministarstva, nego u prvom redu trebali bi postići određenu suradnju, sinergiju i onoga što misle i što kažu poslodavci. Kažem, ja nisam da se vraćamo na one formule tvornica plus škola. Ja sam uvijek škola plus, na kraju dolazim iz toga svijeta, istu školu vidim kao središte. Ali upravo ta suradnja, kažem tvornica onda doista mislim u ovom vrlo širokom smislu toga pojma. Ali upravo to, da doista ljude ne školujemo da budu nezaposleni, da dangube, nego upravo da pokušamo pronaći koji su to adekvatni, odnosno optimalne, adekvatne potrebe Republike Hrvatske ovoga momenta. Mislimo da je u klubu, da je dobro što ovaj zakon uvodi Vijeće za obrazovanje odraslih u kojem će biti predstavnici ministarstava i poslodavaca i sindikata i obrazovnih ustanova. ukoliko u njemu budu sjedile kompetentne osobe treba imati vrlo važnu ulogu na otklanjanju nedostataka, kažem kojih je i zakonodavac sam svjestan. Zajedničkim djelovanjem i Vladinim, i ministarstvom, i socijalnih obrazovnih partnera možemo na neki način uskladiti aktivnosti i pojačati pojačati ove učinkovite mjere. Predlagatelj je u konačnom zakonu ugradio sve primjedbe koje smo iznijeli u prvome čitanju, pa i one o financiranju iz sredstava lokalne i područne samouprave. Dobro da je sada članak 9. a prije je to bio članak 10. izmijenjen, te da se dala mogućnost da andragoški djelatnici radni odnos mogu zasnivati ugovorom o radu, ali i ugovorom o djelu jer u nekim ustanovama koji će se baviti obrazovanjem odraslih ti stručnjaci i neće trebati više od dva, tri sata tjedno što znači da je situacija kada je potreba za njihovim radom povremena nema potrebe da da rade stalno, nego upravo ta da se omogući i fluktaciji i ovoga nastavnog osoblja. I članak 28. je također izmijenjen. To smo također skrenuli pozornost u prvom čitanju. Doista nema potrebe raspisivati javni natječaj za investicije i investicijsko održavanje u učilištima, te materijalne troškove poslovanja u svrhu otklanjanja djelatnosti i obrazovanja odraslih. U tim učilištima su jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno gradovi i županije sami osnivači tih ustanova, odnosno učilišta. I ono, opet kažem vraćamo se na ovu jednu dobru ideju koju ovaj zakon ima, a to je da i lokalne zajednice sukladno svojim interesima raspišu natječaj za troškove izvođenja programa obrazovanja koji su potrebni njihovom lokalnom gospodarstvu. Doista nema smisla da jednom Vukovaru gdje imate snažnu gumarsku industriju kao što je Borovo da raspisujete natječaj za kuhare, konobare i hotelijere. Ali, to će radit se u nekim drugim područjima, ali svakako da u Vukovaru da su prije svega bili recimo zainteresirani da se razvoj njihovog gospodarstva raspisuju natječaji koji će se upravo ticati one industrije koje na tom području djeluju.

Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. I Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice razmotrio je Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih kao što smo već kod prvog čitanja prijedloga zakona o obrazovanju odraslih istaknuli važnost ovog zakona ponovo na samom početku ove rasprave upravo ističemo važnost donošenja zakona. Zašto? Vlada se u svom četverogodišnjem mandatu odredila za razvoj i obrazovanje kao prioritet za uspjeh i bolji život svih naših građana. Samo obrazovani građani mogu konkurirati na gospodarskom tržištu i zato određenost zacijelo životno učenje u planu razvoja odgoja i obrazovanja zauzima važno i prioritetno mjesto i to upravo ovo cjeloživotno učenje radi uključivanja i odraslih naročito nezaposlenih u programe osposobljavanja za uključivanje u tržište rada. Hrvatska je kako je i predlagatelj naveo u svom uvodu pokrenula niz promjena u sustavu odgoja i obrazovanja. U lipnju 2005. godine usvojen je strateški razvojni dokument koji ima cilj poboljšanja sustava odgoja i obrazovanja nama poznat kao plan razvoja odgoja i obrazovanja od 2005. do 2010. U škole je da se samo podsjetimo uveden HNOS sa svrhom rasterećenja nastavnih programa, pa i učenika. Nastava je utemeljena na procesu poučavanja, a usmjerena prema učeniku uvažavajući njegove sklonosti i sposobnosti. Učenik se uvodi u istraživačku nastavu. Pokrenuta je reforma strukovnog školstva. Osnovana je i Agencija za strukovno školstvo. Osnovana je i Agencija za odgoj i obrazovanje koja je zamijenila dosadašnji Zavod za školstvo. Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji je uspješno proveo već prve nacionalne ispite u gimnazijama za prve razrede a ove godine i u osmim razredima osnovnih škola i u četverogodišnjim strukovnim školama. Uvedena je državna matura u gimnazije i strukovne škole s četverogodišnjim programima. U skladu sa strategijom razvitka Hrvatske Vlada je odlučila produljiti i obvezno školovanje sa osam na I pred nama sad imamo još jedan zakon koji je izrazito važan za razvoj i obrazovanja. To je Zakon o obrazovanju odraslih. U prvom čitanju svi sudionici su se složili da je ovaj zakon potreban i da će u odnosu na dosadašnju regulativu ovog područja u Zakonu o osnovnom školstvu, o srednjem školstvu i Zakonu o pučkim otvorenim učilištima ovim predloženim zakonom učiniti se pomak u odnosu na postojeće stanje obrazovanja odraslih i unijet će se više reda u ovo područje. Obrazovanje odraslih posebice je važno u području utemeljeno na koncepciji već sam rekla cjeloživotnog učenja i načelima otvorenosti i dostupnosti svima. Donošenjem zakona Ministarstvo znanosti i obrazovanja i športa imat će i glavnu ulogu u koordinaciji i ostvarivanju zadanih zadaća što je vrlo važno jer će odgovornost onih koji se sada bave sada obrazovanjem biti veća. Uspostavlja se odgovornost i države i lokalne zajednice, poslodavca i pojedinca. i pojedinca. Obrazovanje odraslih određuje se kao javna služba što će svakako doprinijeti povećanju svijesti o obrazovanju u društvu. Već u prvom čitanju ovog zakona mnogi su istakli kako moramo biti zabrinuti a i danas smo to čuli vrlo lošom obrazovnom strukturom društva. Čak 15,76% odraslih bez završene osnovne škole. Ministarstvo iz državnog proračuna financira projekt za hrvatsku pismenost "Put do poželjne budućnosti". Prema dostupnim podacima iz ministarstva u prve dvije godine projekta tisuću 209 osoba uključilo se u osnovno obrazovanje. Nažalost, ni to nije dosta. Teško se ljudi starije dobi uključuju u obrazovanje. Neki dan sam u jednom TV emisiji slušala podatke o uključivanju odraslih osoba u osnovno obrazovanje u Šibensko-kninskoj županiji koja nažalost vodi po postotku nezavršenih ljudi sa osnovnom školom. Dakle, oni ljudi koji nemaju završenu osnovnu školu. Nažalost, zbog svega što su učinili u Pučkom otvorenom učilištu, zbog organiziranog osnovnog obrazovanja besplatnog za pojedince, vrlo mali broj ljudi se odlučio. Postavlja se pitanje zašto? Da li zbog nelagodbe, tradicije, konzervatizma, mnogobrojnih obitelji a najčešće podaci govore da su to osobe koje žive u mnogobrojnim obiteljima, kako oni ističu po anketama nemaju vremena obrazovati, nedostatku slobodnog vremena. Jesu li to sve uzroci zbog kojih se ljudi ne uključuju u obrazovanje odraslih, tražimo za sada odgovor. Ali svakako da će i ovaj zakon i sve ono što čini ministarstvo i Vlada i lokalna zajednica pridonijeti tome da se svijest kod naših sugrađana onih koji nemaju školu, onih kojima je potrebna barem osnovna škola, da se razvije ta svijest o tome da se ljudi uključuju u upravo upravo stjecanje tog prvog svog obrazovanja a to je osnovno obrazovanje. Sadašnja situacija pokazuje da nakon završene osnovne škole u prosjeku svega 79% djece upisuje srednju školu, a 69 završi u roku. Ili 64% nezaposlenih je sa završenom srednjom školom što nam govori a i danas su neke od mojih kolega upravo to istaknuli o neusklađenosti tržišta rada i obrazovanja, jedan je od pokazatelja koji govori da je obrazovanje odraslih važan segment u obrazovanju. Na sve ove potrebe i pitanja odgovara koncepcija cijelo životnog učenja. Kako se navodi u obrazloženju ovog zakona Republika Hrvatska potpisom nekolik međunarodnih dokumenata obvezala se na donošenje posebnog zakona i akcijskih planova za provedbu što je u 2005., 2006. i evo sada ovim zakonom i postigla. Kako su nakon prvog čitanja predlagatelju upućene primjedbe i prijedlozi je većinom prihvatio, predloženi tekst Konačnog prijedloga zakona o obrazovanju odraslih predstavlja vidno poboljšanje. Dobro je, ističemo da je predlagatelj prihvatio i primjedbe u članku 4. koji upućuju koje to pravne osobe mogu Kako je upozoreno u prvom čitanju na neke odredbe koje se odnose na andragoške djelatnike, zasnivanje radnog odnosa ne samo sukladno Zakonu o radu već je u članku 9. stavku 2. Ustanova za obrazovanje odraslih može sa andragoškim djelatnikom sklopiti ugovor o djelu a time je prihvatio i primjedbe iz rasprave i omogućio i znanstvenicima i stručnjacima iz prakse da se uključe u ovakav vid obrazovanja i da pridonesu kvaliteti istoga. Veseli nas što ste prihvatili i prijedlog kluba HDZ-a koji je iznijet u prvoj raspravi a to je da se u članku 10. utvrdi ne dužnost već obveza stručnog i andragoškog usavršavanja jer kako smo i u prvoj raspravi istaknuli, većina nastavnika, profesora, stručnih suradnika tijekom svog školovanja ne nauči gotovo ništa o radu sa odraslim osobama tj. većina nije nažalost kompetentna za rad u obrazovanju, a mnogi i ne razumiju pojam andragogija. Zato je i njihova obveza stručno usavršavanje a ne samo dužnost. U poglavlju kojim se reguliraju dužnosti i obveze obveze polaznika prihvaćena je primjedba da se pravo na obrazovni dopust poveća sa 3 na najmanje 7 dana godišnje što je dobro, jer se za polaganje stručnog državnog ispita u razno-raznim poduzećima, ustanovama ili bilo gdje dodjeljuje sedmodnevni dopust, kako ne onda za nekoga tko ide na usavršavanje. Prihvaćajući predloženi koncept usavršavanja odraslih određuje se i sustav financiranja. Sada je cijelo obrazovanje odraslih prepušteno tržištu na kojem krajnji korisnici, polaznici snose troškove svojeg obrazovanje. Do sada su se financirali iz državnog proračuna različitim ministarstvima pojedinačno i povremeni programi no, ovi novi članci 24., 25., 26., 27. i 28., točno definiraju što se financira iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. U Konačnom prijedlogu zakona prihvaćene su i primjedbe na članak 28. tako da je predlagatelj dopunio odredbe ovog članka i time precizno odredio da se na temelju javnog natječaja dodjeljuju sredstva iz državnog proračuna za troškove izvođenja programa srednješkolskog obrazovanja odraslih koji su završile samo osnovnu školu te druge programe obrazovanja odraslih iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za troškove izvođenja programa, a za sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave za opremanje nastavnim i drugim materijalnim sredstvima, razvoj i provedbu inovativnih programa. U konačnom prijedlogu zakona preciznije je definirana i djelatnost Agencije za obrazovanje odraslih koja će u ovom području zaista i mora imati ključnu ulogu. Dopunjeni su i članci koji se odnose na kaznene odredbe za sve one koji se ne pridržavaju zakonskih odredbi. Dobro je što je predlagatelj u članku 34. produžio produžio rok za usklađivanje izvođenja programa obrazovanja sa 6 mjeseci na jednu godinu i tako omogućio ustanovama koji izvode nastavu kvalitetniju i sigurniju prilagodbu. I na kraju od temeljnog dokumenta Strategije obrazovanja odraslih iz 2004. godine, Akcijskog plana strategije obrazovanja odraslih do Konačnog prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih ovo područje obrazovanja stavlja se u vrlo važno područje bez kojeg nije moguće cjelokupni razvoj društva. Kao što se i navodi u obrazloženju ovoga prijedloga zakona donošenje ovog zakona utjecat će na sustavno povećanje uključenosti građana u cjeloživotno učenje te promjenu obrazovne strukture odraslog društva. Jer potreba za obrazovanje nezaposlenih je radi stjecanja potrebnih kompetencija za zapošljavanje, a kod zaposlenih ukazuje se i u brzom razvoju tehnologije i znanosti potreba za neprestanim usavršavanjem. Možda i bolje planiranje pri upisu u srednje škole, ono što su i neki kolege istaknuli danas u ovoj raspravi, a to znači za potrebe tržišta rada ne po mojim željama, po mojim procjenama omogućit će svakako i kvalitetnije obrazovanje za budućnost. I na kraju Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će predloženi Zakon o obrazovanju odraslih. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSP-a, poštovani zastupnik Miroslav Rožić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Doista puno je lijepih riječi izrečeno već od klubova ovdje u svezi sa Zakonom o obrazovanju odraslih. Nastojat ću u ime kluba HSP-a ne ponavljati neke stvari. Iako se bojim da su mnoge pohvale ovdje izrečene samo na izvjesnoj deklarativnoj razini. Pa ću pokušati biti malo konkretnijim o onim stvarima kojima je zapravo po mom sudu i po sudu HSP-a treba uvijek posebno posebno raspravljati a to je pitanje financiranja kod donošenja nekog novog zakona. Naime danas je doista već opće poznato i prihvaćeno da je nezaobilazan uvjet izgradnje jednog kompetetivnog gospodarstva i jednog demokratskog društva zapravo razvoj obrazovnog sustava i to razvoj obrazovnog sustava koji se temelji na koncepciji cjeloživotnog učenja. Dakle kada govorimo ovdje o ovome Zakonu obrazovanja odraslih onda zapravo govorimo o prihvaćanju te koncepcije cjeloživotnog učenja, a ne o popravljanju nekih loših statistika. Naime, cjeloživotne učenje počiva na 4 temeljna stupa. To je jedno opće obrazovanje koje obuhvaća predškolski odgoj i osnovno obrazovanje o kojem je ovdje bilo već dosta riječi. Drugi stup je strukovno obrazovanje. Treći stup je visoko obrazovanje. I konačno ovaj četvrti stup je obrazovanje odraslih. Za razliku od razvijenih država koje već odavno temeljem ova 4 stupa imaju zakonom uređeno područje obrazovanja odraslih u Hrvatskoj je to područje do sada bilo samo djelomično i posve nedostatno uređeno i to prije svega u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja. Ovo je dakle, i to treba naglasiti, prvi put da se u Hrvatskoj donosi poseban Zakon o obrazovanju odraslih jer to do sada zakonom nije nikad bilo regulirano. Ciljevi donošenja ovog zakona opisan i su već i u prvom čitanju no ja ću neke od njih ponoviti. Prije svega to je povećati uključenost građana u cjelovito i cjeloživotno učenje, prema raspoloživim podacima OECD-a iz 2004. godine postotak uključenosti hrvatskih građana u dobi od 25 do 64 godine bio tek, dakle do 60 godina bio je tek 2,1%. Prosjek Europske unije u 2003. godini, dakle godinu dana prije ovih podataka iznosio je gotovo 10%. Znači naš je prosjek negdje 5 puta manji nego u zemljama Europske unije. Drugi cilj je uspostaviti sustav obrazovanja odraslih kao dio jedinstvenog sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj, jer on to do sada nije bio. Nadalje, cilj je razvijati obrazovnu ponudu u skladu sa obrazovnim potrebama i pojedinaca i poslodavaca o čemu je ovdje već bilo govora i cijele društvene zajednice. Nadalje, cilj je uspostaviti partnerstvo među mjerodavnim čimbenicima u državi, prije svega socijalnim čimbenicima, dakle na razini i odnosu razine država poslodavci-sindikati i drugim partnerima države obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama i ostalima. I konačno, cilj je povećati i kontrolirati efikasnost javnih ulaganja u obrazovanje, jer mi zapravo takve kontrole nemamo osim određenih osim određenih statističkih podataka koji se mogu tumačiti na različite načine. Znate kako kažu ljudi, postoji velika laž, mala laž i statistička laž. Zakonom se uređuje djelatnost obrazovanja odraslih koje ima svoju kompenzacijsku ulogu, nadoknađuje propuste redovnog obrazovnog sustava što je u Hrvatskoj jedno od vrlo važnih pitanja. Naime popis stanovništva 2001. godine pokazao je da veliki broj odraslih starijih od 15 godina nisu završili osnovnu školu. Taj postotak je 15,76% te ima 21,75% onih koji su završili samo osnovnu školu. Podaci govore o velikom broju mladih, dakle godišnje oko 10 tisuća mladih koji ne završava srednju školu. Svima njima treba pružiti drugu priliku kako bi u prvom redu došli do svog prvog zanimanja. S druge strane potpuno je jasno da znanje koje stječu tijekom redovnog obrazovanja nisu više dostatna za aktivno sudjelovanje na tržištu radne snage, da više gotovo i nema radnog mjesta koja ne zahtjeva nekakvo trajno stjecanje znanja i naravno novih vještina. Uloga obrazovanja odraslih omogućiti će svakom radno aktivnom stanovniku trajnu edukaciju radi zadržavanja radnog mjesta ili napredovanja u struci ili promjenu struke u skladu sa potrebama tržišta rada. Ono što posebno klub HSP-a pozdravlja u prijedlogu ovog zakona je jednaki status i uloga koji se daje i javnim i privatnim inicijativama i time se uvažava jedna pozitivna praksa u Hrvatskoj doista. Naime priznavanjem jednakog statusa privatnih i javnih inicijativa učinili smo čak korak naprijed u odnosu na brojne europske države koje iz javnih sredstava financiraju samo ustanove kojima su osnivači država, odnosno lokalna samouprava. Dakle eto vam još jednog primjera gdje će kad Hrvatska postane punopravni član Europske unije, Europska unija će morati prilagođavati svoje zakonodavstvo našim standardima kao što to već recimo sasvim sigurno ima potrebu kad su u pitanju zakoni o pravima manjina. Vijeće za obrazovanje odraslih i Agencija za obrazovanje odraslih čija je uloga praćenje i razvoj je novost ovog zakona i dobra novost jer Vijeće za obrazovanje odraslih osniva se na načelu partnerstva. U radu Vijeća naime sudjeluju i socijalni i obrazovni partneri te se osigurava njihov utjecaj na kreiranje, praćenje i razvoj obrazovne politike i to kroz prije svega sustav informacija koji je važan radi određivanja razvoja, programske ponude, certificiranja i neizostavan je u dijelu financiranja. i licenciranje obrazovnih programa čime se omogućuje uvođenje standardizacije programa, a ne obrazovanja odraslih kako ko' hoće i želi. Financiranje obrazovanja odraslih i o tome bismo posebno naglasak htjeli reći, nezaobilazni je uvjet izgradnje i razvoja tog sustava i to zato treba reći ne samo pozdraviti jedan novi zakon koji će regulirati zakonski određeno područje koje do sada nije bilo zakonski regulirano nego prije svega moramo se pobrinuti da ono saživi, a da bi saživilo moramo govoriti o financiranju. U financiranju sudjeluju i javna i privatna sredstva. Ulaganje u obrazovanje odraslih osigurava se iz državnog proračuna te proračuna lokalne i (regionalne) područne samouprave, osigurava se sustavno ulaganje u ona područja obrazovanja odraslih koja su od javnog interesa te mehanizmi utjecaja i kontrole ulaganja iz javnih sredstava. Veći broj europskih država primjenjuje načelo tri trećine. Dakle jednu trećinu financiranja snosi država, jednu trećinu lokalna samouprava i poslodavci, odnosno pojedinci. Mi smo do sada imali značajna sredstva državnog proračuna namijenjena obrazovanju odraslih i to treba reći, kroz projekte različitih ministarstava. Ono na što posebno treba obratiti pažnju prema mišljenju kluba HSP-a je da se objedine sredstva koja su osigurana kroz projekte različitih ministarstava, a ne da se dogodi da zapravo i dalje ovo područje iako zakon, predlagatelj zakona jest Ministarstvo obrazovanja, zapravo bude podijeljeno u financiranju između različitih ministarstava. To je neučinkovito, to je nepotrebno i to je zapravo rasipanje novaca. Nedostatak se očitovao u međusobnoj neusklađenosti nedostatku nadzora i kontrole zapravo učinkovitosti utroška tih sredstava i zato to treba po našem sudu objediniti. Predloženi zakon korespondira sa zakonima razvijenih europskih država i jedan je od zakonskih propisa o kojem je bilo riječi u pregovorima sa Europskom unijom u području obrazovanja i kulture i zato mi u klubu HSP-a neznamo zašto ovaj zakon ne nosi oznaku P.Z.E. kada on to slobodno može, pa čak i treba nositi i on je dio pregovora koji je zapravo u velikoj mjeri zaključen što se tiče dakle točke pregovora zaključen sa Zakon uvažava postojeću dobru praksu u Hrvatskoj, ali u isto vrijeme omogućuje kontrolirani sustavni razvoj sa aspekta pojedinca, lokalne zajednice, države, pri čemu je u cijelosti poštivana usklađenost sa p ravnim sustavom, odnosno jedinstvenost pravnog sustava i jedinstvena zakonodavna metodologija. Tako npr. pitanje financiranja za koje sada u dijelu formalnog obrazovanja bilo uređeno na način da troškove snose sami građani, odnosno poslodavci i Hrvatski zavod za zapošljavanje, prijedlogom zakona uređuje se ovdje sustavno financiranje iz javnih sredstava, a to znači iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave na način kako se financiraju i druga područja obrazovanja, s time da se iz državnog proračuna financiraju programski troškovi u dijelu osnovnog obrazovanja odraslih koje je Ustavom zajamčeno, programski troškovi srednješkolskog obrazovanja odraslih i drugih programa obrazovanja odraslih za koje se ocijeni da su od nacionalnog interesa i to na prijedlog ovog novo ustanovljenog Vijeća za obrazovanje odraslih. Troškovi praćenja, unapređivanja i razvoja obrazovanja odraslih itd. Za provedbu međutim ovog zakona potrebno je osigurati sredstva u državnom proračunu barem na razini proteklih godina. Objediniti kao što sam već rekao sredstva iz različitih programa različitih ministarstava, a iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju se ionako programski troškovi za programe koji su u interesu a ne financiraju se iz državnog proračuna i o tome su već kolege ovdje govorile, materijalne troškove, investicije te investicijsko održavanje u onim ustanovama koje su osnivači. Želio bih svakako reći, još jednom napomenuti, kod objedinjavanja različitih programskih sredstava trebalo bi posebno paziti da se ne bi ponovno u proračunu na stavkama različitih ministarstava nalazile razno razne fantomske stavke, kako ih ja osobno volim zvati, a to su on stavke koje znate kao u vidu nekog programa jednom uđu u proračun i kad jednom uđu u proračun više nikad iz njega ne izlaze. Bez obzira da li su potrošene, u kojoj mjeri, da li je itko pratio pratio za šta su trošene, na koji način, itd. Dakle, to, ta se fantomska sredstva za različite programe na različitim stavkama različitih ministarstava onda pretvaraju u tzv. crne fondove i doista molim ovdje ministarstvo i državnog tajnika obrazovanja da povede brigu o tome kada bude se objedinjavala sredstva i kroz ovu agenciju, da se brišu onda određene programske stavke po onim ministarstvima koja više neće o tome voditi brigu. Da se prebace u vaše ministarstvo, naprosto silom brojki i da se onda na sjednici Vlade to ne tumači kao povećanje financiranja vašega ministarstva nego naprosto preraspodjela sredstava unutar Vlade. Financiranje je izuzetno važno za pitanje za razvoj svake djelatnosti pa tako i obrazovanja. Država mora preuzeti odgovornost jer ta potreba proizlazi iz niske obrazovne strukture stanovništva. Ja ovdje moram reći da svaki 5., dakle, 18,62% odraslih građana ove države nema završenu osnovnu školu. I naravno da je to odgovornost države jer je to zajamčeno Ustavom da tu odgovornost država mora preuzeti i da treba na taj način i potaći gospodarski razvoj i smanjiti problem nezaposlenosti, čemu je jedan od uzroka neodgovarajuća obrazovna struktura stanovništva. A posebno velika ciljna skupina mlađih radno aktivnih građana ove države. I zato Klub HSP-a podržava donošenje ovog Zakona uz ove opaske. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 10,53 isteklo je vrijeme za prijavu u raspravi u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika PGS-a, … MDS-a. Poštovani zastupnik Željko Pavlic. **Pavlic, Željko (MDS)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi ministarstva. Evo dopustite, dakle, da se u ime Kluba PGS-a, SBHS-a, MDS-a uključim u raspravu o ovom Zakonu, zakonu dakle koji odrađuje programe obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Mi podržavamo, dakle, ciljeve i intenciju ovog Zakona ali mislimo da on u velikoj mjeri neće ispuniti svoje ili sve svoje ciljeve. Pa i sama Vlada u svom obrazloženju o ocjeni stanja ističe da je Hrvatska suočena s izuzetno niskom i neodgovarajućom obrazovnom razinom i strukturom odraslog svojeg stanovništva. Dakle, ona ističe taj problem, ali dakle mi mislimo da ovaj Zakon neće bitno promijeniti situaciju kakva je trenutno. Podržavamo, dakle, i one klubove koji su govorili o tome da je ovo pitanje, dakle, pitanje obrazovanja odraslih strateško pitanje. mora, dakle, sama država morala preuzeti puno veću odgovornost što se tiče ostvarenja svih ciljeva koje si je zadala. Mehanizmi koji su postavljeni i predloženi u ovom Zakonu po nama, dakle, to neće osigurati. Prvenstveno mislimo da nema gotovo nikakvih stimulativnih ili poticajnih mjera da se što više ljudi uključi u ove programe. Tako da će broj ljudi vjerojatno biti na razini i prijašnjih godina. Da je stanje zabrinjavajuće govore nam isto tako i podaci koje ću ja isto opet ponoviti. Da je prije 10 godina udio neškolovanih ljudi u populaciji odraslih, a neškolovanima se smatraju osobe starije od 15 godina koje nemaju obrazovanje više od osnovne škole, dakle, prije 10 godina on je iznosio oko 55%. Što je prema europskim mjerilima iznimno nepovoljno. Prema posljednjim podacima u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva Hrvatske, priopćenje iz 2001., dobivenima na reprezentativnom uzorku neškolovanih je osoba koje nemaju obrazovanje više od osnovne škole 37,5%, što govori o znatnom poboljšanju obrazovanosti stanovništva. No i s takvom obrazovanošću Hrvatska je tek dosegnula donju granicu obrazovanosti zemalja Europske unije i naprednih tranzicijskih zemalja. Pri tome 14% odraslog stanovništva u nas nema završeno niti osnovnu školu. Iz tih se podataka može zaključiti da u Hrvatskoj postoje velike potrebe za kompenzacijskim osnovnoškolskim obrazovanjem odraslih. Što je istovremeno sa sustavom osnovnog obrazovanja odraslih u Hrvatskoj? Ono je u osobito nepovoljnom stanju. Dakle, govorimo o sustavu koje trenutno funkcionira a ide u ovom pravcu. Prema istraživanju provedenom 2000. godine od 45 pravnih subjekata koji su verificirani za izvođenje osnovnog obrazovanja odraslih samo 25 stvarno izvodi ovo obrazovanje. Od toga pak samo 3 institucije provode sve oblike osnovnog obrazovanja. Redovnu, konzultativnu nastavu, uključujući i polaganje ispita. 9 institucija organizira konzultativnu instruktivnu nastavu, a 13 institucija organizira samo polaganje ispita. S obzirom da veliki broj odraslih nema završenu osnovnu školu a njima se svake godine pridružuju novi nezavršeni učenici takvo bi stanje trebalo radikalno izmijeniti na bolje. Naime, bez završene osnovne škole tek su rijetki pojedinci, tek se rijetki pojedinci mogu zaposliti na najjednostavnijim poslovima i ne mogu se prekvalificirati niti nastaviti školovanje. Osnovno školovanje nužan je uvjet za uspostavljanje ravnopravnosti građana što je ustavna kategorija. Već sam prije rekao, dakle, da mi načelno podržavamo ovaj Zakon ali da njegovo prihvaćanje ovisi o amandmanima, o prihvaćanju amandmana koje smo predložili. Pa je tako jedan od amandmana amandman na članak 25. koji u obaveze države stavlja i i tj. uključuje troškove nabave udžbenika i prijevoza. Dakle, sustav koji govori o osnovnom školovanju odraslih, mi dodajemo, dakle, i troškove koji se odnose na nabave udžbenika i prijevoza. Mi mislimo da ovaj Zakon mora biti puno stimulativniji i privlačniji za ljude kako bi oni se što lakše odlučili da krenu u te programe. često puta, pogotovo ljudi koji nemaju ni osnovnu školu su u takvoj socijalnoj situaciji i poziciji da si sami ne mogu osigurati niti najosnovnije troškove za dovršetak osnovnog školovanja pa predlažemo dakle s obzirom da je u Ustavu navedeno da je osnovno školovanje obvezno i besplatno da to napravimo i na ovoj razini. Znamo da smo donijeli Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu kojima smo isto tako predvidjeli da udžbenici za osnovnu školu budu Isto tako Zakonom je određeno da i prijevoz za osnovno školstvo bude besplatan i mislimo da i odrasle, odrasle dakle buduće pohađatelje moramo na taj način izjednačiti sa osnovnoškolcima i na taj način ćemo ih stimulirati da oni krenu, dakle razliku koja im je potrebna da bi uopće završili tu osnovnu školu. Znamo da su centri za školovanje odraslih većinom u velikim županijskim i gradskim centrima i dakle mislimo da bi trebalo osigurati i prijevoz tim ljudima koji dolaze u te centre. Također mi ističemo da je i poseban problem neusklađenost obrazovne produkcije i također potreba tržišta rada što potencira probleme nezaposlenosti. Nezaposlenost naime nije sam rezultat smanjenja broja radnih mjesta nego i strukturne naravi. Dok s jedne strane postoji višak obrazovanih ljudi čije kvalifikacije nisu potrebne, s druge strane postoji manjak ljudi određenih kvalifikacija, no pri tome su viškovi znatno veći od manjkova što znači da je glavni uzrok nezaposlenosti i manjak slobodnih radnih mjesta. A također su zbog restrukturiranja gospodarstva u Hrvatskoj su izražene potrebe za prekvalifikacijom nezaposlenih i zaposlenih osoba, također postoje potrebe za dodatnom izobrazbom odraslih radi zadržavanja zaposlenja. Izgradnja inkluzivnog društva koje bi što manje nezaposlenih, većinom mladih i odraslih isključivalo i društveno marginaliziran moguće je, nemoguće je bez snažno razvijenog i svima dostupnog obrazovanja odraslih. Za razvoj društva koje uči od iznimne je važnosti partnerstvo svih aktera cijeloživotnog obrazovanja. Budući da se uči čitav život, ali se čitav život ne može ići u školu, školovanje je samo jedan oblik obrazovanja, odnosno učenja. Usustavljanje formalnog i neformalnog obrazovanje te informalnog učenja provodi se pomoću suradnog odnosa državnih institucija, zainteresiranih za obrazovanje, dakle različitih ministarstava, institucija neformalnog obrazovanja što svoj prihod djelomice ili u cijelosti ostvaruje na tržištu, radnih organizacija, nevladinih organizacija i drugih institucija civilnog društva. Obrazovanje odraslih time bi se trebalo uskladiti interesi socijalnih partnera zainteresiranih za pojedinu vrstu obrazovanja, poslodavaca i zaposlenika u stručnom obrazovanju te javnog i privatnog interesa, interesa lokalne zajednice i države u osnovnom i neformalnom liberalnom obrazovanju odraslih. Kako je financiranje snažna poluga u razvoju odnosa među potencijalnim partnerima mišljenja smo da su također veoma važne poticajne mjere države u vidu oslobađanja poduzeća od poreza na obrazovanje zaposlenih. Također državno subvencioniranje osnovnog obrazovanja odraslih, osnivanje specijaliziranih fondova i infrastrukturna potpora tiskanju publikacija, istraživačkom i razvojnom radu te podupiranje međunarodne suradnje. Cilj je takve potpore uspostava sustava obrazovanja odraslih što će ga učiniti dostupnim svim građanima zemlje u skladu s njihovim interesima i potrebama nacionalnog razvoja. Dakle, mi mislimo da je u ovim dakle stvarima koje sam sad u zadnje vrijeme i naveo ovaj Zakon manjkav. Već je ovdje dakle bilo navedeno da je se država morala uključiti s raznim poticajnim mjerama, pogotovo dakle u vidu oslobađanja poduzeća od poreza, kao što je to npr. uvedeno i u provedbi u Mađarskoj, pa zato mi i predlažemo s obzirom da to zakonski trenutno nije moguće isto tako amandmanom na …/Govornik se ne razumije./… da se obaveze države uključe i troškovi naknade plaće za vrijeme korištenja obrazovnog dopusta. Država bi dakle na ovaj način pokazala da obrazovanje odraslih zbilja smatra kao svoju stratešku odrednicu ako je to strateška odrednica onda mora ona imati adekvatnu potporu u državnom proračunu. Prema tome, da bi se izbjegle nejasnoće i nesporazumi dakle i u članku 18. i 19. i Odboru za ravnopravnost spolova, dakle bila je ukazano na mogućnost problema između zaposlenika i poslodavaca u mogućnosti obaveze poslodavca da li će on dati taj obrazovni dopust jer se to uređuje sporazumno, tko će i kako dakle nadoknaditi taj dopust ukoliko mu daje poslodavac normom da će to urediti poslodavac, ali jedino normalno ako je to u njegovome interesu, a poslodavac također će itekako razmisliti da li će dati nekome neplaćeni obrazovni dopust ako mora za to vrijeme nekoga zaposliti što će mu biti i dodatni trošak. Dakle, još jedanput mi inzistiramo da se u Zakonu ugradi obaveza financiranja, tj. vraćanja naknade za obrazovni dopust iz državnog proračuna. Mislimo da bi to bila jedna od mjera koja bi pridonijela da se što više ljudi uključi u ovakve programe. Ono na što također upozoravamo kao regionalne stranke da se ovim Zakonom nameću neke nove obaveze našim gradovima, općinama i županijama moralo izaći u susret općinama, gradovima i županijama na taj način da im se povećaju i decentralizirana sredstva. Također upozoravamo da su neke naše određene regije, neke regije u Republici Hrvatskoj jače dakle u nepovoljnijem položaju od ostalih regija što se tiče obrazovanosti. Evo na žalost moja Međimurska županija na samom je dnu što se tiče Hrvatske prema broju visoko obrazovanih kadrova, negdje oko 4% ima visoko obrazovanih kadrova, u Hrvatskoj je to negdje oko 8%, u Europi je to negdje oko 25%. Mislimo dakle da bi država morala imati i svoje posebne regionalne projekte kako bi pojedine regije jače potpomagala u ovim programima, a dakle sve u cilju da osposobimo naše gospodarstvo da bude što konkurentnije, tj. da na tržištu svjetskom i europskom tržištu ne nudimo samo rad, ne nudimo samo ruke već i znanje, već i kvalitetan proizvod. Eto, toliko dakle. Naš klub

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici! Usprkos određenim primjedbama Hrvatska seljačka stranka je podržala ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Ukazali smo na određene manjkavosti i vjerovali da će veći dio tih primjedaba biti i uvažen. kako to obično i biva taj veći broj tih primjedaba nije bio prihvaćen i s tog aspekta izražavamo izvjesno razočaranje. Danas je na dnevnom redu Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih koji ćemo podržati da kažem odmah na početku jer bolje i zakon s određenim nedorečenostima ali koje će se početi primjenjivati nego nikakav zakon. No, još jednom treba ponoviti da je prvi korak u rješavanju problema obrazovanja odraslih učinila Vlada Republike Hrvatske 2003. godine prihvativši inicijativu UN-ove Rezolucije 54 Glavne skupštine. Desetljeće pismenosti 2003.-2012. putem projekta za Hrvatsku pismenosti "Put do poželjne budućnosti". Osigurana su proračunska sredstva a o tim početnim godinama ciljna skupina su bile osobe od 15 do 50 godina života. Njih 90 Ostaje i sada za analizu zašto se svega tisuću 209 osoba u prve dvije godine uključilo u to osnovno obrazovanje. Zašto to ponovno ističemo? Zato jer je negdje u sustavu očito bila greška a nismo sigurni sa će se samo donošenjem zakona sve greške otkloniti. To se naravno pokušalo dodatno pokrenuti i 2004. godine donošenjem strategije o obrazovanju odraslih, ali ni to nije dalo evidentno veće pomake. Svakako da je sada logičan slijed donošenja Zakona o obrazovanju odraslih kojim se želi urediti jedno važno područje. Što je po našoj pretpostavci motiviralo Vladu da ovo područje zakonski uredi? Sigurno društvo nam je sve starije, 2,86% odraslih bez ikakve škole, 15,76% odraslih bez završene osnovne škole, tržišni zahtjevi za sve većim kompetencijama, nepostojanje zakonskih pretpostavki da se priznaju znanje, vještine i sposobnosti neformalnim i informalnim učenjem. I strateško opredjeljenje snažni i brži razvoj društva znanja. Sama činjenica da se ovo područje doista želi urediti zakonom govori u prilog tome da je za ovu Vladu to strateško pitanje i to je dobro. Ako je to doista tako onda bi se prema tom problemu trebalo i strateški preciznije i jasnije odrediti. Prvo, financijski precizno razraditi model financiranja obrazovanja odraslih, konkretizacija ključnih pitanja se moraju zakonski urediti a ne prepustiti odlukama ministra i istovremeno donijeti paket zakona i podzakonskih akata koje se također moraju temeljiti na predloženim načelima prije svega načelo cjeloživotnog učenja. U članku 4. određeno je koje ustanove ostvaruju programe obrazovanja odraslih. Novost su škole stranih jezika, ali koji će biti njen položaj u odnosu na osnovne i srednje škole, visoke škole, posebno ako se to poveže s člankom 28. ovog konačnog prijedloga zakona koji utvrđuje instituciju javnog natječaja. Mi u HSS-u i sada u drugom čitanju smatramo da je trebalo ostaviti mogućnost da obrazovanje odraslih provede i određeni broj gospodarskih velikih sustava, primjerice Hrvatske šume, HEP, Hrvatske ceste itd. ali jednako kao primjerice i za školu stranih jezika razraditi njihov položaj. No, to nije tako. Ostaje nadalje nedorečen i obrazovni dopust koji nije odredio međusobne odnose radnika i poslodavca. Promjene su samo kozmetičke. Više nije tri već najmanje sedam dana godišnje koliko zaposleni mogu ostvariti, ali to ovisi o radniku i poslodavcu. To nisu najbolje odredbe. Mi smatramo da bi se polaznicima iz rada trebalo omogućiti fleksibilno radno vrijeme i plaćeni dopust. Posebno ukazujemo na poglavlje financiranja obrazovanja odraslih. Nažalost, i u konačnom prijedlogu je taj dio samo načelno riješen općenito. Prvo, neophodno je zakonom utvrditi koliko će se izdvajati na pojedinoj razini. Imamo državni proračun, proračune jedinica lokalnih i područnih i regionalnih samouprava, korisnik i kao četvrti poslodavac. Potrebno je donijeti precizno kriterije što će se i koliko financirati. Nadalje, nedovoljno je osigurati sredstva za troškove izvođenja programa ili investicije i investicijsko održavanje a da baš ne brinemo se previše koliki će se broj polaznika upisati. Da li će troškovi biti jednaki za deset polaznika, ili dvadeset i da li će se unaprijed znati cijena programa za pet ili petnaest polaznika. Isto tako, nema kriterija sufinanciranja za ostale subjekte financiranja o kojima sam već govorio a posebno polaznike i poslodavce. Odnosno, postavimo malo stvari i drugačije. Tko će biti najviše zainteresiran za uključivanje u sustav obrazovanja odraslih. Po svim pokazateljima do sada najmanje oni koji stvaraju najnepovoljniju sliku u obrazovnoj strukturi. Dakle, oni bez završene osnovne škole i oni koji iako ih ima osjetno manje žele završiti visoko školsko obrazovanje. Znači, manje obrazovanje imaju manju potrebu za daljnjim učenjem a i manje zarađuju pa neće moći izdvojiti dovoljna vlastita sredstva. I to je bit strukture financiranja obrazovanja odraslih. Vlada treba utvrditi koliko je strateški važan taj projekat i koliko izdvojiti financijska sredstva. Po nama u HSS-u država bi trebala najvećim djelom, dakle govorim o daleko najvećim djelom financirati i poticati odrasle da završe osnovno školsko obrazovanje a poslodavci bi se trebali više uključivali za sufinanciranje za završetak visoko školskog obrazovanja. Ali i za to bi trebali dobiti odgovarajuće subvencije. Koja je uloga jedinica lokalne ili područne i regionalne samouprave? Ponovno financijsko opterećenje bez dodatnih prihoda. I možemo govoriti to su manja ili veća sredstva, nije važno, ali tako je bilo i na prethodnoj točci dnevnog reda kad smo govorili o osnivanju Vijeća mladih. Rekli smo: «To nisu značajna sredstva». Ali takvih opterećenja ima sve više i sve više. Moguće da i javnost dobije malo drugačiju sliku. Vlada ili država je zakonski uredila to područje, osigurala sredstva. Doista i jesu ona osigurana za podmirenje troškova i izvođenje programa, ali bi jedinice ili lokalna zajednica morala financijski znatno sudjelovati. I mislimo da to prebacivanje sve većeg, sve većih obaveza na lokalnu zajednicu nije dobro. I upravo sve te elemente treba uzeti u obzir ne da bi se rasteretili jedinica lokalnih ili područnih samouprava već da bi ovaj važan projekat uspio. Ja mislim da nitko nije ovdje u ovoj sabornici koji ne bi želio da taj projekat projekat uspije. Doista iz srca, evo i mi u HSS-u smo raspravljali. Želimo da on uspije. Ali ne samo da uspije nego da se na taj način postignu očekivani rezultati. Malo prije kad sam govorio koja je bila ciljana skupina 2003. godine, preko 90 tisuća, a svega 1209 njih je sudjelovalo u tom projektu. Dakle želimo znatno veći udio i znatno veći broj korisnika tih usluga. Dobro je da su prihvaćene naše primjedbe u prijelaznim i završnim odredbama. Članak 33., stavak 2. ali se ovdje uočava u stavku 1. koliko će ministar imati obveza u sljedeća tri mjeseca. Koliko će podzakonskih propisa morati donijeti u tom roku. Doista dio toga se moralo zakonski riješiti. Podržavamo raspravu matičnog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu vezano uz članak 28. u postupku raspisivanja javnog natječaja. Ali i nadalje ostane nedorečeno. Kada se natječaj raspisuje, u kojem vremenskom razdoblju? Tko će koordinirati aktivnosti oko raspisivanja natječaja? Vjerojatno agencija ali to bi trebalo pisati. I zaključno, Hrvatska seljačka stranka će podržati ovaj Konačni prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih iako se bojimo da će već u samoj provedbi biti izvjesnih nejasnoća zbog nedorečenosti. Ja ću ih ponoviti. prije svega u sustavu financiranja obrazovanja odraslih. Previše … /Govornik se ne razumije./ … zakašnjavanje podzakonskim aktima odnosno ministru. Nema utvrđenih preciznih kriterija za definiranje uloge poslodavca ali i motiviranosti korisnika sustava obrazovnog, sustava

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Dopustite gospođe zastupnice i zastupnici da se kratko osvrnem na dio rasprava iz, rasprava koje ste imali u ime klubova. Naime nekoliko puta je spomenut projekt za hrvatsku pismenost i put do poželjne budućnosti koji mi u žargonu zovemo opismenjavanje dakle za one koji nisu završili sve razrede osnovne škole. Taj projekt je započeo u 2003. godini, u drugoj polovici 2003. godine i naravno kako je rekao poštovani zastupnik u prvoj i drugoj godini nije bilo baš nekakvih efekata odnosno malo se je polaznika uključilo. Negdje, nešto preko 1200. Međutim ta brojka je ipak iako stidljivo, ali u uzlaznoj putanji i mi sada imamo negdje oko 4000 onih koji su se uključili, a ono što ohrabruje u 2006. godini je gotovo 1700. Dakle najviše, najviše do sada. Obzirom da to tako jeste mi smo u Ministarstvu odlučili povećati iznos za promidžbu, dakle na tim stavkama imamo više novaca i nastojat ćemo ići u oštriju promidžbu kako bismo pozvali sve one koji trebaju završiti osnovnu školu da se u taj proces uključe. Uvjereni smo da ćemo u tomu i uspjeti. Međutim ja bih dodao ovdje ne radi se samo o završetku osam razreda nego država dakle to financira u cijelosti za svakoga polaznika, ali financira i 101 program za jednostavno zanimanje u trajanju od 150 sati. Dakle to ipak daje nekakvu kvalifikaciju onima koji završe osnovnu školu na ovakav način. uvjereni smo da će se ubuduće uključivati i još veći broj. Bilo je postavljeno još jedno pitanje. Gospođa Ivanka Roksandić u ime HDZ-a je govorila o tomu i zapravo postavila pitanje kakvo je stanje na primjer u Šibensko-Kninskoj županiji. Tamo nismo imali nažalost veliki broj uključivanja u ovaj projekt i recimo u 2006. godini u čitavoj županiji uključilo se 33 polaznika. Od toga su 32 iz Knina. Dakle mi znademo kakva je kvalifikacijska struktura u gradu Kninu i ovaj podatak da je 2006. godine toliki broj polaznika uključen ohrabruje i mi se nadamo da će u sljedećim godinama taj broj biti i veći. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Miroslav Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Moram reći po mom uvjerenju Konačni prijedlog zakona o obrazovanju odraslih ima nekakvih pomaka naprijed međutim čini mi se da ima previše nedorečenosti i mislim da ću i ja tražiti u svojoj raspravi dodatna obrazloženja. Jest da nitko ne može biti protiv donošenja ovakvoga zakona, ali ako se nešto radi na brzinu i nema kvalitete bojim se da ćemo vrlo brzo morati ići sa izmjenama i dopunama zakona. Upravo zbog toga molio bih pojašnjenje i ukazujem na nekakve nelogičnosti unutar zakona. U članku 4. govori se da tko može izvršiti obrazovanje odraslih prema ovom zakonu? Spominju se škole stranih jezika, između ostaloga. A kasnije u članku 14. govori se o tome tko može osnovati ustanovu za obrazovanje odraslih. Pa se govori da su to i druge pravne i fizičke osobe. Ako gledamo i prijelazne i završne odredbe zakona onda ima nekakvih nelogičnosti. Ja ću odmah reći o čemu se radi? Imamo danas u Hrvatskoj škole stranih jezika koje djeluju kao trgovačka društva. I ne samo škole stranih jezika. Imamo i drugih oblika organiziranog obrazovanja odraslih koja djeluju kao trgovačka društva. Trgovačko društvo je stvoreno da stvara profit za razliku od ustanove. Ovdje u ovom tekstu zakona ne postoji ništa o tome na koji način se i u kojem vremenu se moraju uskladiti onda škole stranih jezika odnosno trgovačka društva da postanu ustanove? Moraju li to napraviti? Ili ostaje sustav kao do sada? Ja bih molio vrlo jasan i precizan odgovor. Posebno stoga što imamo škole stranih jezika koje imaju međunarodne certifikate prema kojima rade i sad odjednom ljudi ne znaju što će i kako će? Ja sam o tome govorio i u prvom čitanju zakona međutim nema nikakvog pojašnjenja a barem u ovom tekstu obrazloženja zakona. A isto tako niti u člancima zakona ne vidim da se to na bilo kakav način rješava. Ja bih isto tako molio da mi pojašnjenje članka 18. U javnosti se već sada jako priča o tome kako zaposleni imaju pravo na obrazovni dopust. Međutim, kada se čita tekst zakona članak 18. stavak prvi ovdje se kaže da zaposleni mogu ostvariti pravo na minimalno sedam dana. Ovo mogu, to znači moraju ali i ne moraju i sve zavisi od sporazuma zaposlenika i njihovog njihovog poslodavca. Ako želimo biti ozbiljni i želimo omogućiti uistinu dodatno školovanje naravno ja tu mogu stati na stranu predlagatelja ako je dodatno školovanje vezano ili funkcionalno je vezano uz posao koji se trenutno obavlja, onda sam da to bude imperativ, da to omogućuje da će netko imati više mogućnosti za napredovanje, može više pridonijeti u svojoj radnoj sredini i sve ostalo. Ako je može bojim se kako kod jednog dobrog dijela poslodavaca kod nas je i danas situacija da od toga biti neće ništa. I jedna dobra ideja će se pretvoriti u stvari u non sens. Ja bih volio objasniti na koji način je predlagatelj mislio da se to može dodatno regulirati jer sporazumi su takvi kakvi jesu. Često puta poslodavci kada je njima u prilog onda nameću da se mora ići. Međutim, u vezi posla ja mogu kao diplomirani inženjer strojarstva možda ići na doktorski studij jer to znači i nepostignut sporazum. Znači od toga nema ništa, a isto je dodatno obrazovanje, odnosno cjeloživotno obrazovanje i ja bih molio da mi predlagatelj to malo pomnije i bolje objasni. Članak 26. govori se da u proračunu jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu se osigurati sredstva, pa imamo investicijsko održavanje u ustanovama. Vidimo da sad stalno protežemo ustanove. To znači poštovana gospodo da onda svi, ako dobro sam sebi tumačim da onda svi moraju i ova postojeća trgovačka društva se moraju preregistrirati. Ja bih molio da mi to precizno objasnite. Moraju ili ne moraju, da nemamo kasnije nekakvu pravnu nesigurnost. Međutim, ono što je meni izuzetno važno. Ako općina, grad ili županija osnuje ustanovu onda bi valjda morala imperativno voditi brigu o tome da ima i investicijsko održavanje i materijalne troškove poslovanja u svrhu obavljanja djelatnosti i obrazovanje, a ne da mogu. Jer to mogu je i dovelo da imamo u jednom dobrom dijelu ustanova da nemaju održavanje kako treba, da imamo derutne prostore, da nema niti svega ostaloga što bi trebalo biti. Pa ako idemo s tim iskorakom onda bi trebao biti imperativ. Pri tome, ako imamo primjerice nekakvu ustanovu koja je na području jedne cijele županije školuje i dodatno obrazuje, posebno ako se radi o obrazovanju ostalih osnovnom, školskom i srednje školskom onda bi bilo normalno da taj teret ne podnosi samo grad ili općina gdje je sjedište te ustanove, nego svi oni koji gravitiraju iz jedne regionalne samouprave. Primjerice, ako u Varaždinskoj županiji postoji ustanova koja školuje ili doškolava za ono što je obvezno prema Ustavu to je osnovno školsko obrazovanje. Danas, sutra ako se promijeni Ustav i srednje školsko obrazovanje, onda bi trebali i ostali gradovi i općine možda sukladno broju stanovnika, broju polaznika isto tako sudjelovati u financiranju tih troškova. Ali isto tako i ono što je rekao kolega Sabati i mi smo trebali znati i na koji način imamo decentralizaciju sredstava da ne dajemo tim, toj lokalnoj i regionalnoj samoupravi samo obveze, nego da znamo i na koji način i iz kojih sredstava se središnja država, znači Vlada i Sabor dodatno daju sredstva tim gradovima, općinama i županijama i za takve stvari. Bilo je riječi i o tome da imamo konačno besplatne udžbenike, da ćemo imati od jeseni za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola i za njihov besplatni prijevoz. Ako je Ustavom utvrđeno da je osnovno školstvo besplatno, onda bi ako želimo biti do kraja konzistentni, ako želimo biti principijelni to trebalo uvrstiti i utvrditi i za polaznike koji u poznijim godinama žele završiti osnovnu, kad postane Ustavom obvezno i srednju školu. Ali dajmo onda njima isto tako i besplatan prijevoz i besplatne udžbenike. Onda ćemo pokazati da ćemo imati nekakav sustav u državi. U članku 28. isto tako kaže se da se sredstva iz državnog proračuna, odnosno proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave daju na temelju javnog natječaja. E sad tu je nešto sporno. Što ako jedinica lokalne ili regionalne samouprave ima svoju vlastitu ustanovu i u njoj želi izvoditi programe. Tu se pokazuje nekonzistentnost i neprincipijelnost predlagatelja, Vlade u cjelini. Ako imamo neke druge zakone, primjerice Zakon o komunalnom gospodarstvu koji kaže da tamo gdje je, gdje su jedinice lokalne ili regionalne samouprave osnivači i vlasnici primjerice komunalnih poduzeća tamo nema javnoga natječaja primjerice o podržavanju zelenih površina da ne nabrajam sve ostalo nego radi njihova vlastita firma. Zašto onda i ustanova koju osnivač jedinica lokalne samouprave bez natječaja bi trebala financirati vlastiti program u vlastitoj ustanovi. O tome ovdje na žalost nema niti riječi. I na kraju krajeva, mislim da u prijelaznim i završnim odredbama nije do kraja regulirano ono što sam govorio. Još jedan puta naglašavam i ponavljam. Imamo i trgovačka društva koja se i sada bave obrazovanjem odraslih osoba. U ovom zakonu ne stoji u kojem roku i kada i moraju li se uopće gdje stoji decidirano. To bi trebalo biti čini mi se u prijelaznim i završnim odredbama koji im je rok da izvrše eventualnu preregistraciju. Jer i sami znamo temeljni je uvjet trgovačkog društva je da ostvaruje profit. Za ustanovu je nešto drugo. Ja bih volio čuti ali prilično racionalno i konkretno obrazloženje što će biti sa školama stranih jezika ili imamo i sada trgovačkih društava koja se bave obrazovanjem odraslih. Što će biti s njima, kakva preregistracija, kakvi uvjeti, kakav način oko programa i svega ostaloga. Mislim da je zakon nedorečen i bez obzira što jesam za donošenje takvog zakona mislim da bi bilo puno racionalnije i puno kvalitetnije da zakon ide u doradu i u treće čitanje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Korenika, ja vas zaista želim podržati posebno kad se radi o članku 18. i 19. ovog zakona. Naime, spominjete onaj sporazum između radnika i poslodavca i vezano uz jasno obrazovni dopust. Ja čak predlažem prije nego čujemo riječ predlagatelja da prvi stavak se mijenja tako da ne stoji da zaposleni mogu ostvariti pravo na obrazovni dopust, već zaposleni imaju pravo na obrazovni dopust. Jer članak 19. i dovoljno štiti poslodavca jer stoji da pravo na obrazovni dopust može se ostvariti uz naknadu plaće ili bez naknade, pa neće mu dati naknadu ali ga mora pustiti da se usavršava. Ja se nadam da se slažete s tim. Hvala lijepa. **Milinović, Mislim kolega Doriću da nema među nama mimoilaženja. Mi znamo kakva je praksa u ovoj državi. Sve gdje nema imperativa jednostavno se napravi slalom i od toga nema ništa. Ako ova Vlada i kao predlagatelj teksta ovoga zakona ima ozbiljne namjere onda će to biti imperativno. A meni se čini da je ovo više radi šminke i radi javnosti nego što će to kod jednog dobrog dijela poslodavaca u ovoj državi zaživjeti. Prema tome ja sam se, ja mislim da i vi i ja, pa i ostali kolege očekujemo racionalno obrazloženje kako to Vlada misli riješiti. Međutim, ono što se ne riješi zakonom daje mogućnosti da se radi slalom i tada će primjena biti puno nekvalitetnija nego ono što možda ovoga časa predlagatelj uistinu i želi. Hvala lijepo. Riječ ima uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma, Mato Arlović. poštovane kolegice i kolege. Naravno da sam ja za donošenje Zakona o obrazovanju odraslih. Ali smatram da bi ovaj konačni naš prijedlog zakona trebalo proslijediti u treće čitanje. Zašto? zato što ovaj zakon ima previše otvorenih pitanja koje mogu izazvati zapravo sporni postupak u provedbi samog zakona, pa ako hoćete i sukobe u odnosu na zainteresirane subjekte. Jedno od tih pitanja otvorio je kolega, djelomično je otvorio kolega Korenika, vezano uz već postojeća trgovačka društva u oblasti koja se zove učenje stranih jezika, jer u prvom čitanju to nije bilo ni predviđeno, tek je u drugom čitanju ugrađeno da se mogu ove ustanove baviti i učenjem stranih jezika. Međutim to valja proširiti. Posebnim zakonima je također prenešeno i utvrđeno mogućnost obrazovanja odraslih u oblasti vatrogastva, u oblasti Hrvatskog auto kluba, u oblasti Hrvatskog crvenog križa, u oblasti ne znam zaštite i spašavanja itd., itd. pa od ovoga sada, ove sjednice Sabora ili prošle sjednice Sabora kad smo započeli raspravu Zakona o volonterima po kojem volonteri također će stjecati određena znanja i obrazovanje. I u tom pogledu zapravo treba razgraničiti pitanje da ovaj zakon ne zadire u posebna osposobljavanja i obučavanja odraslih osoba koje je regulirano posebnim zakonom. Ali ako posebnim zakonom neka od tih pitanja nisu riješena, a vezano za stjecanje znanja i vještina odraslih da se onda adekvatno na takve slučajeve primjenjuje i ovaj zakon. Prema tome, to je prvo pitanje koje je otvoreno i koje bi trebalo sasvim sigurno riješiti, prije nego što zakon bude donesen. Zbog toga, to je jedan od razliko recimo zbog čega bi ja mislim da bi trebalo ići u treće čitanje da se to pokuša riješiti. Drugo pitanje je veoma važno. Zakon u članku 2. javno, kaže da se radi o javnoj službi, i to je javna služba. Ali javna služba sama po sebi podrazumijeva što se i iščitati iz teksta zakona može da jedan dio poslova ove ustanove koja će se osnovati, koja će se baviti obrazovanjem odraslih obavljaju kao javnu djelatnost imaju sukladno tome, kao javnoj službi imaju sukladno tome javne ovlasti. Koje su to sad javne ovlasti? U kojima oni nastupaju, imaju zapravo prenešene ovlasti ministarstva, odnosno države i u tom pogledu zadovoljavaju određena prava, potrebe i odgovornosti od osoba koje se obrazuju za odrasle. Treća primjedba je vezana uz članak 3. u kojem se između ostaloga kaže isto tako, osobito ovoga informalnog i samousmjeravajućeg obrazovanja koje je sasvim jasno između ostaloga vezano i za ovaj lex specialis odnosno posebne zakone koje bi tu trebalo dodatno urediti. Onda u članku 4. se govori koje sve ustanove mogu obrazovati. Sad se postavlja pitanje, naravno da udruge mogu osnovati ustanove, ali mogu osnovati i trgovačka društva. Prema tome postavlja se pitanje, A), prvo, da li udruge mogu ili ne mogu obrazovati odrasle u skladu sa posebnim zakonima, a posebni zakoni imaju svojstva, u nekim slučaju … /Govornik se ne razumije./ … prenijeli, B) da li mogu i trgovačka društva, i C) da li se tada primjenjuje na trgovačka društva situacija kada oni ne bi mogli stjecati profit u ovom slučaju nego bi morali imati status kao da su ustanove. Čini mi se da je to to. To su sve otvorena pitanja koja treba riješiti. I u sklopu toga se posebice otvara pitanje šta je sa onima ustanovama kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave zbog javnog natječaja, ne zato samo što ona ne bi mogla imati potrebe, imati potrebu za javnim natječajem, znate, nego daleko je važnije nešto drugo, da ako je ona osnivač onda ona solidarno snosi zapravo i pokriva gubitke sve te ustanove ako ona nastupi i dođe u gubitke, a svojom imovinom ne može pokriti gubitke, s jedne strane. I s druge strane onda bi djelatnost te ustanove morala planirati u svom proračunu i u proračunu osigurati novce one koje je ona osnovala. Druga je stvar ako se pojavi bolji, natječaj pojavi ponuđač koji je bolji, neka škola ili srednja škola itd. koja bi to pitanje mogla drugačije riješiti. Slična je situacija u članku 5. gdje se pojavljuju vrlo jasno u alinejama kreativno izražavanje, sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim događajima, za odgovorno obavljanje temeljnih građanskih prava i dužnosti i znanja o aktivnostima građana za učenje, zaštitu okoliša itd. To sad obavljaju udruge i na temelju Zakona o udrugama. Ali nigdje nisu utvrđeni posebni programi nego obavljaju i daju određene certifikate itd. Postavlja se pitanje, ta javna ovlast koja je tamo prešla na te udruge koji karakter ima u odnosu na ovaj zakon. Dakle otvoreno pitanje, to su pitanja koja treba posebice riješiti. ovom pitanju oko članka 9. oko radnog odnosa i ugovora o djelu nije do kraja zapravo riješeno jer jedini kriteriji da je to manje od polovice od radnog vremena angažmana … stručnjaka u ovim ustanovama da bi tada morao biti ugovor o djelu, ne mora biti, mogu se pojaviti u određenom periodu i više od rednog radnog odnosa. Ali se radi o tako specifičnim znanjima koja su važna ali da ne možete angažirati drugog već zaposlenu osobu koja to mora raditi, da bi osposobila te odrasle osobe. I to treba dodatno precizirati da u takvim slučajevima naravno treba također ići sa ugovorom o djelu. I naravno sad se pojavljuje ovo polaganje ispita, zatim javnom ispravom, to su sve javne ovlasti. To bi trebalo sada pobrojati u jednom posebnom članku, navesti taksativno o kojima se radi. Naravno kada se kaže da se primjenjuj Zakon o ustanovama onda je ovdje veoma važno predvidjeti zapravo pitanje odgovornosti za solidarno pokrivanje mogućih gubitaka. Jer gubici nisu dovoljno kroz ovaj način financiranja, nisu dovoljno preuzete recimo odredbe iz slovenskog ili mađarskog zakona na koji se poziva pa da su onda osigurane sve djelatnosti koje ustanova ta mora obavljati da bi mogli biti isfinancirani. U takvoj situaciji je moguće, a pogotovo ako se "dimping" cijenama da se dođe u gubitke. E sad, tko će to pokriti? To je veoma važno i to je pitanje oko kojeg treba dodatno raspraviti šta bi se moglo uvršiti. U članku 17. se može otvoriti u budućnosti kolizija. To je ovo pitanje da odrasla osoba se smatra koja može se obrazovati nakon 15. godine i više. E šta sad ako donesemo novi zakon po kojem ćemo propisati obvezno srednje obrazovanje osoba sa 15 godina mora u srednje obrazovanje. Prema tome mi ovdje moramo voditi o tome slučaju. I to bi morali u najmanju ruku dati dodatni kvalifikaciju da se radi o osobi koja nije završila srednje obrazovanje … /Govornik se ne razumije./ … 15 godina i više. Ali sad ostaje ono pitanje šta je sa zakonom budućim, s obzirom da su svi najavili da će morati obvezno za te osobe. ono pitanje koje u najmanju ruku treba riješiti ako posebnim zakonom nije drugačije riješeno. U članku 18. ovo pravo na obrazovni dopust nije pravo ovdje je zapravo to mogućnost. Ono se mora utvrditi kao pravo. Dakle radnik koji radi, odrasli, ako to želi, mora dobiti pravo najmanje 7 dana, najmanje 7 dana za pripremu i polaganje tog ispita da bi Nemojmo zaboraviti da ulaganje poslodavca nije samo u strojeve i u prostor nego i u ljude, to je broj jedan. I broj dva. Često puta naši poslodavci kada hoće otpustiti radnike pozivajući se na organizacione, tehničke, ovakve i onakve razloge kao uvjet koje formalno onda ispune i onda otpušta ljude, a baš jedan od tih razloga je između ostaloga zato što ljudi kvalifikaciju nemaju. E pa treba omogućiti da taj dio … /Ne razumije se./ … ali tada treba olakšati i slažemo se, da dio troškova snosi društvena zajednica ne samo kroz financiranje kako je predviđeno u zakonu nego da se ovdje dodatno kaže ako to plaća tada poslodavac da se u srazmjeru tom iznosu sredstava umanjuje porezna osnovica kojom se pomaže praktički poslodavac. Vrlo je interesantno je pitanje oko članka 21. u vezi sa člankom 24. gdje se predviđa da vijeće je stručno i savjetodavno tijelo Vlade u članku 21. Ne može to biti vijeće stručno i savjetodavno tijelo Vlade jer bio no bilo zapravo u nekim ingerencijama koje vi nudite njemu, ono bi imalo praktički status paralelnog ministarstva. To ne može biti. Ako ministarstvo u članku 24. pardon ne u 24. nego u 29. 29. izričito kaže da provodi upravni i inspekcijski nadzor, a stručni obavlja agencija, onda je sasvim jasno da je to savjetodavno tijelo ministarstva koje zapravo pomaže ministarstvu u obavljanju poslova, s tim da ovo pitanje oko mišljenja ne bi moglo davati sasvim sigurno to vijeće mišljenje kao što je predviđeno u članku 21. na prijedlog zakonski u tekstu nego bi moglo davati mišljenje na nacrt prijedloga zakonskih tekstova vezano za vladinu proceduru jer ako bi mu ovako ostalo onda bi ispalo da ima status i radnog tijela Sabora što ono sasvim sigurno niti može niti treba imati u ovom konkretnom slučaju. Dalje što bi volio posebice naglasiti je vezano, članak 28. sam spomenio vezano za natječaj u slučajevima kada je jedinice lokalne samouprave ili sama država ili javno poduzeće osnivač u takvoj situaciji se sasvim sigurno otvara posebno pitanje. No ostaje pitanje iz članka 24. To je pitanje olakšavanja pozicije poslodavcu. Ja sam predložio da se umanji porezna osnovica s onog naslova kada plaća pravo na dopust radi polaganja ispita i školovanja, ali ovdje treba otvoriti dodatnu mogućnost da poslodavac koji sudjeluje u financiranju projekata i programa vezano za obrazovanje odraslih između ostalog i zbog vlastitih samo potreba, ali nisu to samo njegove potrebe jer to je kvalitet i nacionalno bogatstvo povećavajući obrazovnu strukturu stanovništva, praktički treba dobiti dodatno olakšanje i u tom pogledu ako se izdvajaju posebna sredstva za financiranje između ostalog odraslih, treba to tretirati kao kad se financiraju povijesni, humanitarni i drugi projekti

odavno nisu dostatna za očuvanje radne konkurentnosti u bilo kojem zanimanju i radnom mjestu pa se stjecanje i očuvanje radne kompetentnosti osigurava trajnim učenjem. Koncepcija društva koje uči prevladala je nakon 80-tih godina prošlog stoljeća, a riječ je o odgovoru na temeljna obilježja i zahtjeve novog doba čije su osnovne odrednice globalizacija i umrežavanje, brz tehnološki razvitak, gospodarstvo utemeljeno na informacijama te ubrzano zastarijevanje informacija i znanja. Dakle, cjeloživotno učenje je sredstvo koje će u uvjetima napuštanja koncepta jednog radnog mjesta za cijeli život svakom pojedincu omogućiti da se znanje, vještine stečene tijekom obveznog školovanja nadograđuju. Sve se više ljudi uključuje u sustav visokog obrazovanja, a pojavljuje se u zadnje vrijeme i kategorija tzv. netradicionalnih studenata, tj. nezaposlenih i zaposlenih odraslih koji se zbog nestabilna tržišta rada, napuštanja koncepta jednog radnog mjesta za cijeli život, mogućnosti zapošljavanja ili radi prekvalifikacije i obnavljanja znanja prema potrebi povremeno uključuju u obrazovni sustav. Činilo se da će to riješiti tehnologija, a napose pojava web-a. Dakle da će riješiti tu obrazovnu krizu nastalu na sukobu tradicionalne nastave i zahtjeva novog vremena. S druge strane podaci danas o stopi nezaposlenih o kojima su govorili i drugi, da je gotovo dvije trećine onih koji su nezaposleni sa završenom srednjom školom ukazuje na barem jednu neusklađenost, a to je ove razine obrazovanja s potrebama tržišta rada na što također može i mora odgovoriti obrazovanje odraslih. Sama tehnologija vidimo nije dovoljna. Dostupnost tehnologije i vještine potrebno je za njezinu uporabu, tek su prvi korak za puno iskorištavanje današnjeg informacijskog društva. Pojedinac danas mora biti osposobljen da koristeći se tehnologijama dođe do potrebnih informacija i da u bujici informacija zna raspoznati koja mu je informacija potrebna i kako je iskoristiti. Podatak o 2,86% odraslih bez ikakve škole, nije bitno različit, govorim o podatku za Hrvatsku od drugih europskih zemalja, ali je vrlo zabrinjavajući podatak o više od 15% onih odraslih bez završene osnovne škole. U nas je uključenost odraslih u cijelo životno učenje manja nego u drugim zemljama Europske četiri puta manja od prosjeka u Europskoj uniji. Od usporednih zemalja zaostaju jedino Bugarska i Rumunjska. Godine 1989. američko-knjižničarsko društvo formuliralo je jedno najčešće citiranih definicija informacijske pismenosti. Obrazovni sustavi svakoga moraju osposobiti da se nosi s bujanjem informacija i iskazuje kritički duh u odabiru i rangiranju informacija. Zvuči paradoksalno, oni koji su više obrazovani češće teže obrazovanju i uključuju se u procese učenja za razliku od onih manje obrazovanih koji bi trebali imati veću potrebu za daljnjim učenjem. dopustite da navedem osnovne razlike između mladih koji se obrazuju i odraslih koji se profesionalno usavršavaju o čemu bi trebao voditi računa i ovaj konačni prijedlog zakona. Mladi uglavnom ovise o drugima u pogledu materijala za učenje i psihološke potpore, odnosno upravljanja životom pod navodnim znacima. Drugim riječima, njih usmjeruju drugi dok se odrasli sami usmjeravaju. Odrasli ovise o sebi samima kad je riječ o, opet pod navodnicima, upravljanju životom. Djeca uglavnom nauče ili ne nauče ono što im se kaže da trebaju naučiti dok odrasli najbolje uče kada vide potencijalni ishod, rezultat koji im može biti od osobne koristi. Mladi tek iskušavaju život i imaju sposobnost brzog upijanja novog znanja. Odrasli su pak s druge strane iskusili život i uče sporije iako uče uspješno. Budući da mladi imaju nedovoljno životnog iskustva otvoreni su prema novim idejama i spremno će ih prihvatiti. Za razliku od njih odrasli imaju svoje iskustvo, svoju spoznaju i mogu često odbaciti nove informacije ako se ne uklapaju u njihovo iskustvo. Mladi uče jer su im rekli da će s diplomom u ruci imati bolju budućnost. Odrasli očekuju da novo naučeno bude trenutno primjenjivo u njihovom životu. Vanjska motivacija kao što su dobre ocjene i pohvale roditelja i profesora imaju utjecaja na mlade dok kod odraslih prevladava osjećaj postignuća, uspjeha, samovrednovanja i većeg samopoštovanja. Obrazovanje odraslih između ostalog je odgovor i na zahtjeve uprave, menadžmenta, ciljeva, misija, vizija tvrtki i organizacija i samo je jedan segment cjeloživotnog učenja, kulture života i ponašanja koja se razvija od malih nogu u cijelom društvu uz određene kriterije profesionalnosti. I zato, evo, i zbog ovoga podržavam ovaj Konačni prijedlog Zakona i vjerujem da će pridonijeti još više društvu znanja, poštujući kriterije njegove dobre primjenjivosti u našoj svakodnevnici. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Željko Nenadić. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Evo čuli smo danas u mnogo navrata da Zakon o obrazovanju odraslih ima potporu svih nas, što nije ni čudno. I to iz nekoliko razloga. Prije svega, razlozi i njegove sveobuhvatnosti i njegove hitnosti donošenja leže u činjenici da danas imamo preko 100 tisuća odraslih iza 15 godina bez ikakve škole, više od 580 tisuća odraslih iza 15 godina bez bez završene osnovne škole što iznosi frapantnih 700 tisuća odraslih ili negdje oko 19% ukupnog stanovništva, radno-aktivnog stanovništva koje praktično nema usvojene ni osnovne majstorske vještine. Jedan od najvažnijih razloga donošenja ovog Zakona je i prihvaćanje koncepta cjeloživotnog učenja. Ovdje je bilo dosta govora o tome što znači taj koncept i objašnjavanje u kojoj mjeri on pridonosi sveukupnom boljitku života u Republici Hrvatskoj. Ja bih samo dopunio da koncept cjelodnevnog učenja koji je definiran ovim Zakonom pridonosi otvorenosti, fleksibilnosti i kreativnosti. Druga važna stvar je da je taj koncept cjeloživotnog učenja osigurava veću povezanost s interesima i potrebama gospodarskog razvitka, što je sasvim jasno da danas je izuzetno potrebno. Cjeloživotno učenje bi u konačnici trebala biti obaveza svake odrasle osobe koja na neki način računa s održavanjem svoje konkurentnosti na tržištu rada. Sasvim je jasno da pogotovo nova radna mjesta a i zadržati staro radno mjesto bez koncepta cjeloživotnog učenja je praktično danas nemoguće. I na kraju samo napomenuo bih i to da pismenost 21. stoljeća podrazumijeva uz tradicionalna znanja kao što su čitanje, pisanje i računanje i nova temeljna znanja u vještine, a to su u svakom slučaju strani jezici, digitalna pismenost, osnove informatike, rada na osobnom računalu i Posebno bih se osvrnuo, ovdje je već dosta bilo govora i o tome, na pitanja koja se poređuju ovim Zakonom. Za mene je jedno od najbitnijih pitanja rješavanje principa jednakosti, a to znači svima pružiti jednake mogućnosti za cjeloživotno učenje. Jer to je najvažnije, da možemo svima onima, pogotovo onih o kojima sam govorio, 700 tisuća koji nemaju ni osnovne škole, pružiti jednake mogućnosti za učenje i rad na svom osposobljavanju. Kako to ovaj Zakon omogućava? Prije svega, ovaj Zakon to omogućava izgradnjom sustava. Do sad toga nije bilo i to je definitivno jedna od velikih značajki ovog Zakona. Znači definiramo ovim Zakonom ustanove za obrazovanje odraslih, definiramo vijeće za obrazovanje odraslih, definiramo agenciju za obrazovanje odraslih. Ono što je posebno važno za provođenje svakog sustava, a to je i financiranje tog sustava. Ovim Zakonom je definirano i na neki način određeno tko što financira u tom sustavu, pa tako imamo državni proračun koji financira izvođenje programa osnovnog i srednješkolskog obrazovanja, imamo jedinice lokalne uprave i samouprave koje financiraju investicije, investicijsko održavanje i materijalne troškove, a također je otvorena i mogućnost da se financiranje vrši i kroz sredstva poslodavaca i samih polaznika određenih programa. Na način da je sustav fleksibilan. Znači, omogućava da poslodavac i utječe na programe koje će financirati, a i da financira polaznike koji učestvuju u tim programima. Prema tome, to je jedna od velikih značajki ovoga Zakona. Ono što omogućuje jednake mogućnosti svima za cjeloživotno učenje je i način provođenja obrazovnog programa što je vrlo važno znači da kroz sustav provođenja obrazovnog programa dopustimo svima i omogućimo svima onima zainteresiranima da učestvuju i sudjeluju u njemu bez obzira na njihove vremenske i bilo koje druge mogućnosti pa tako ovaj Zakon definira našim provođenjem programa redovnu nastavu što je sasvim i logično, konzultativnom i instruktivnom nastavom, dopisnom konzultativnom nastavom, otvorenom nastavom, tv nastavom, nastavom na daljinu, multimedijskom nastavom i slično. Prema tome, fleksibilnost ovog sustava načina provođenja nastave je ogromna i to je jedna velika prednost i dobit koju dobivamo ovim Zakonom. Zastupljeni su znači svi oblici nastave, a uz to Zakon predviđa i obrazovni dopust za zaposlene što je definitivno jedna od prednosti ovog sustava. I na kraju rekao bih da je ovo prvi put da Vlada Republike Hrvatske pristupa donošenju jednog ovakvog Zakona u vremenu u kojem se događaju važne promjene u čitavom sustavu obrazovanja pa je opravdano očekivati, a o svemu tome je bilo danas ovdje i govora unapređenje predložene regulative posebno u dijelu provedbenih propisa što ja vjerujem da će Ministarstvo prosvjete i Vlada Republike Hrvatske nakon donošenja ovog Zakona i učiniti. Uvjeren sam da će donošenje ovog Zakona sustavno povećati uključenost građana u cijeloživotno učenje te što je naročito važno promjenu obrazovne strukture odraslog stanovništva. Sve ovo dovodi do zaključka da treba podržati ovaj Zakon u obliku koji je predložen. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Pa odmah na početku moram kazati što sam rekao i kod prvoga čitanja da sam, mislio sam da će ovaj Zakon biti daleko kvalitetniji, osmišljeniji i cjelovitiji. Dobro je u ovome svemu što konačno dobivamo prvi put Zakon o obrazovanju odraslih, znači to je ipak nekakav pomak, ali riječ je o nekom deklaratornom zakonu i pitanje je kakvi će biti dosezi toga zakona, odnosno da li će se ciljevi koji su proklamirani i u samome tekstu ocjena stanja i ciljevi koji se žele postići, da li će oni stvarno biti ostvareni. Ali prvo moramo krenuti od samog naziva zakona. Kaže se Zakon o obrazovanju odraslih, mislim da je i taj naziv neprimjeren, daleko bi bilo primjereniji naziv Zakon o trajnom obrazovanju ili recimo Zakon o cjelovitom životnom obrazovanju. Sami znamo kakva nam je kvalifikacijska struktura, tu svakako ne možemo biti zadovoljni, dapače moramo biti nezadovoljni i očito da trebamo na tome planu napraviti velike korake. Očekivao sam da će se Zakon podijeliti u dvije bitne stvari. Prvo je obrazovanje radi stjecanja kvalifikacije u smislu omogućavanja zapošljenja. To je veliki problem u Hrvatskoj s obzirom kad se vidi brojka nezaposlenih, ali u tima situacijama ne možemo stalno ići na ovaj način kao što radi Hrvatski zavod za zapošljavanje, provode se prekvalifikacije, dokvalifikacije ili mahom to na za nepoznatog poslodavca i na kraju čovjek dobije novu kvalifikaciju, prekvalifikaciju i dalje ostaje čekati na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Znači u tome dijelu nije dobro isimuliran i ovaj cijeli sustav osmišljen tako da mi se čini da će u biti početno najveću korist imati prije svega institucije, ustanove i privatne i druge koje se bave obrazovanjem, a recimo neće se postići ti dosezi vezano u smislu omogućavanja zapošljavanja. Drugi je normalno dio obrazovanja koji ide za time stjecanja novih znanja i novih vještina i mislim da se trebamo prisjetiti i one Sokratove izjave koja je uvijek aktualna: "Znam da ne znam." Prema tome, on je u to doba bio svjestan, a znao je najviše u svom okružju u kome je živio, bio je svjestan da ne zna, a toga neznanja danas je u Hrvatskoj sve više i jedan od učinkovitih oblika borbe protiv globalizacije i svega ovoga što se dešava i što Hrvatska na žalost nije isključena globalizacija, protiv globalizacije se može boriti samoosvješćivanjem i obrazovanjem, a u tome je Hrvatska u dosta nepovoljnome položaju i zbog toga, također se slažem sa gospodinom Arlovićem da bi možda bilo pametnije da je ovaj Zakon upućen i u treće čitanje. Znači dobra je stvar što dobivamo Zakon, ali nije dobro što ne znamo, što nećemo postići one ciljeve i one dosege za koje smo za koje smo mislili da će se ovakvim zakonskim tekstom postignuti. Prema tome, puno je tu problema, puno je dilema i držim da je ipak riječ o jednom deklaratornome Zakonu. Kad se i sagledaju same odredbe to je i u samom tekstu vidljivo, neću spominjati onaj članak 18. vezano za sudjelovanje u programima, veli ostvarivanje prava na obrazovni dopust utvrđuje radnih i poslodavac sporazumno. Ako nema sporazuma, ako poslodavac ne pristaje, nema dopusta, a i što znači 7 dana recimo ako se čovjek školuje? Što znači 7 dana u tijeku jedne kalendarske godine? Ne znači Ne znači ništa. Znači nekad smo imali ono obrazovanje iz rada, obrazovanje uz rad, ali moramo biti svjesni činjenice mali korak je, ali baš se neće puno postići u smislu da popravimo sve ono što je potrebno popraviti jer sama činjenica, gledajte što nam se događa. U Hrvatskoj je zadnje recimo 3 godine otvoreno samo 15 tisuća novih radnih mjesta. Imamo visoko obrazovane mlade ljude 35 tisuća koji čekaju 4 do 5 godina prvo zaposlenje. Čekaju 4 do 5 godina prvo zaposlenje i to prvo zaposlenje mahom dobivaju na određeno vrijeme i onda kako možemo govoriti o populacijskoj politici, o svemu onome što je potrebno napraviti kad očito nemamo niti. Naime, za ovo obrazovanje potrebna je u smislu zapošljavanja i svega potrebna je jedna prava gospodarska strategija razvoja Hrvatske, ali što idemo dalje teško da ćemo imati i te gospodarske strategije jer sve što nam vrijedi mi prodajemo, rasprodajemo i nećemo na temelju čega imati i graditi takvu strategiju. Prema tome, ne možemo govoriti o obrazovanju trajnome, o obrazovanju cjeloživotnom ako nemamo osmišljene sve druge važne poluge kao što je mogućnost otvaranja novih radnih mjesta da čovjek zna da će prekvalifikacijom, dokvalifikacijom doći u mogućnost, to mu je najbitnije, mnogi idu na prekvalifikacije, dokvalifikacije da bi dobili obrazovanje na temelju kojeg će i moći dobiti posao. Znači, trebalo bi malo razraditi ovu ideju obrazovanje u u smislu prekvalifikacije i dokvalifikacije vezano za zaposlenje za poznatog poslodavca tako da i tu osmislimo taj sustav jer ovako kako je, korak je u odnosu na ono što imamo ali nije to ono što mi sigurno ovdje svi želimo da nam se pojača i poboljša obrazovna struktura hrvatskoga pučanstva, da ljudi koji su na Zavodu za zapošljavanje sa prekvalifikacijom, dokvalifikacijom kad je završe da mogu očekivati zaposlenje. I da ono najvažnije da mladež koja ima visoko obrazovanje konačno može se nadati da ne odlazi van iz Hrvatske, da će moći dobiti posao u Hrvatskoj. Ali kažem puno je tu čimbenika koje još trebamo dopuniti da bi dobili sustav koji će odgovoriti svemu onome što mi što mi vjerojatno svi ovdje želimo, da tu nema političkog prepucavanja nego to je zbilja i sigurno svi želimo da imamo što više obrazovnih ljudi u Hrvatskoj, da imamo što manje nezaposlenih ljudi, da je životni standard hrvatskih građana sve bolji. Pa prema tome, mislim da i Vlada u tome dijelu treba djelovati ne parcijalno, da svako ministarstvo radi svoj dio, da nije uvezan cijeli sustav u cjelinu i da vidimo da li će se ovi ovi dosezi koji su i planirani, kakva će biti recimo obrazovna struktura 2011. ili dalje, da li će to biti provedivo, da li ćemo provest? Ovo je znači, deklaratorno je to korak naprijed ali kažem dvojim da će to biti ostvareno onako kako mi svi želimo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Kajo Bućan. **Bućan, Kajo (HDZ)** Samo jedna me je stvar zaintrigirala u diskusiji kolege Kovačevića u vezi kad je govorio o promjeni samog naziva zakona, govoreći da bi trebalo obavezno biti trajno. Pa cijeli zakon i sav ovaj sadržaj unutar njega implicira da to jest trajno. Mislim zašto ga apriori shvaćat parcijalno, sami naslov. Sami naslov, zbog čega ga shvaćate apriori parcijalno, da bi ga trebalo odmah mu staviti taj trajni pridjev, jer zapravo između ostalog temelji se na konceptu koji je Generalna konferencija UNESCO-a '76. godine prihvatila kao obrazovanje odraslih gdje govori da bez obzira, razvija li odrasla osoba svoje sposobnosti, svoje znanje, poboljšava tehničke ili stručne kvalifikacije kroz cijeli život ili ih preusmjerava te dovodi do promjena svojih stavova itd. Eto, samo sam htio reći, mislim da je baš određenje ovog koncepta kao cjeloživotnog učenja, mislim da je nepotrebno to postavljati u sami naslov, jer ga zapravo doslovno i treba shvatiti. Hvala. Pero (HSP)** Upravo je i kolega dao još argumenata zbog čega i sam naziv zakona nije odgovarajući. Jer šta znači odrastao? A ako se zalažemo za odrastao, šta znači vama odrastao? Da li je vama 15 godina odrastao, da li je 11 godina, da li je 60 godina odrastao? Vidite već i u samom naslovu vidite da je loš naziv. Zato i idemo na varijantu da bude zakon i čovjek sa 60 godina ima se pravo obrazovati. Prema tome, ali stavimo naslov zakona, Zakon o cjeloživotnom obrazovanju ili o trajnom obrazovanju. A ne Zakon o obrazovanju odraslih. Šta je odrastao? Sa 11 godina recimo biološki, postigne se biološka zrelost. Ali već… …/Upadica se ne razumije./… Kako me ne razumijete? Znači hoću da i naziv zakona bude takav da već se vidi u nazivu zakona

Pa zato što piše unutra, treba pisati i vani. Zato. **Milinović, Darko (HDZ)** Replika, uvažena zastupnica Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa neću nastaviti svoju repliku u ovom duhu a mislila sam, ali mi je kolega Bućan to preduhitrio me je. Ali ću se nastavit na njega, pa ću reći, kolega Kovačević je rekao da je to jedan mali korak ali dobar korak u području ovog obrazovanja, ali ja bih rekla da je veliki zato što se temelj i koncept ovoga zakona mijenja način. Zašto? Do sada smo ipak u obrazovanje odraslih podrazumijevali ono što ste i vi rekli, da je to obrazovanje za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju. Sada je ovo cjeloživotno cjeloživotno obrazovanje. Dakle, i obrazovanje na radnom mjestu na kojem radite radi usavršavanja, radi novih saznanja, radi razvoja tehnologije. No međutim, mislim da će nam u ovome pomoći još jedan zakon i ona odredba Vlade da se produljuje obvezno obrazovanje, a to znači da srednjoškolsko obrazovanje postaje obvezno. Da li će ono završit sa 11 ili 12 godina zavisi od zanimanja za koje se dijete upiše. Pa mislim da tu moramo posebnu pozornost posvetiti prilikom upisa. Da nam se ne događa da obrazujemo mlade ljude za zanimanja u kojima se neće moći zaposliti. Danas na Zavodima za zapošljavanje upravo imate previše i frizera i trgovaca a nemate nekih određenih zanimanja. I onda dolazi polaznik, sad ga nazivamo polaznik, učenik, završi srednju školu sa 17 godina i upisuje se u ovom trenutku, govorim o sadašnjoj situaciji u obrazovanje odraslih i radi prekvalifikaciju. Mislim da će ovaj koncept koji se temelji na cjeloživotnom učenju i ovom odlukom da se produlji a time i popravi plan upisa u srednje škole, jer prije svega mi trebamo promijeniti plan upisa, to je vezano i za mrežu škola. Dakle, to je bit onoga što znači obrazovati za gospodarstvo, za tržište rada. **Milinović, baš u tome smislu sam poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice i kolege i ja govorio, jer to treba biti jedan cjeloviti sustav. Naime, uzmimo samo situaciju recimo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, nema srednje odgovarajuće poljoprivredne škole, što bi trebala bit. A recimo u Čazmi, dan-danas postoji srednja škola koja se bavi obrazovanjem za potrebe "Čazmatransa", a znamo kakva je u "Čazmatrans" situacija. Prema tome, ovo sve govori da to nije do kraja osmišljen sustav. Razumijete? Znači, mi obrazujemo ljude za zanimanja a već na tome području neće imati mogućnost zaposlenja jer takvih kadrova ne treba. Prema tome, zbog toga sam rekao da ovo je mali korak ali nećemo ovim zakonom postići ono što mi svi želimo. Evo. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Biserka Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Čitajući tekst Konačnog prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih dade se zaključiti da je njegova svrha prije svega zakonski urediti procese obrazovanja uz rad bez obzira da li se radi o doškolovanju, užoj specijalizaciji za određeno radno mjesto, prekvalifikaciji, školovanju za stjecanje višeg stupnja obrazovanja ili nekoj drugoj vrsti obrazovanja. Dakle, sama namjera je vrlo pozitivna i dobro je da to područje želimo regulirati. Međutim, čitajući pojedine članke nameću mi se određena pitanja i dileme. Pa da krenem redom. U stavku 1. članka 18. se kaže da zaposleni mogu ostvariti pravo na obrazovni dopust za sudjelovanje u programima obrazovanja odraslih. Bolja bi formulacija umjesto riječi mogu bila ima pravo na obrazovanje koja bi time automatski podrazumijevala da ga može ostvariti i koristiti. Nadalje, članak 2. istog članka kaže da obrazovni dopust utvrđuju radnik i poslodavac sporazumno. Što to konkretno znači? O kakvom je sporazumu riječ? Što ako se sporazum ne postigne? Znači li to da u tom slučaju radnik ne može ostvariti pravo na obrazovni dopust? Stavak 1. članka 19. kaže da se pravo na obrazovni dopust može ostvariti uz naknadu plaće ili bez naknade. Valjda se sam dopust može ostvariti uz naknadu ili bez nje a ne pravo na dopust pa to treba ispraviti. S druge strane, smatram da zakoni služe da određuju ono što se mora a ne ono što se može jer ono što se može u pravilu je stvar dobre volje i obaveza pa samim tim i ne treba pisati u zakonu. Zato mislim da je ovaj stavak potrebno precizirati na način da to bude obaveza poslodavca ako se radi o obrazovanju za potrebe radnog mjesta na kojemu radnik radi ili će eventualno raditi. Vezano uz ove primjedbe podnijela sam tri amandmana za koje se nadam da će biti prihvaćeni jer omogućuju jednoznačno definiranje prava i obaveza radnika i poslodavaca. Člankom 20. se u praksu uvode vijeće i agencija za obrazovanje odraslih ali ne piše koji je rok za imenovanje vijeća odnosno osnivanje agencije kao ni tko je osnivač i gdje joj je sjedište. Iz teksta članaka 21. do 23. proizlazi da se uloge vijeća i agencije preklapaju u praćenju stanja i razvoju sustava a jedno i drugo tijelo imaju stručnu i savjetodavnu ulogu. U poglavlju financiranja alineja 2. članka 25. kaže da država financira srednjoškolsko obrazovanje osoba koje imaju završenu samo osnovnu školu i, citiram: "druge programe obrazovanja". Pitam vas gospodine državni tajniče koji su to drugi programi, nije mi jasno iz ove formulacije. Članak 26. nadalje kaže da lokalne i područne samouprave mogu osigurati sredstva za određene nabrojene troškove ustanova kojima je osnivač. Što znači da mogu? Ako neće ili nemaju sredstva zakon ih ničim ne obavezuje kao uostalom ni državu pa se nameće pitanje tko će onda stvarno financirati te programe odnosno tko će refundirati te troškove. Slično je i sa člankom 27. vezano za financiranje opreme i inovativnih programa ali se izbor hoće ili neće financirati a ne obveza u ovom slučaju osim na lokalne i područne samouprave proširuje i na državu. Dakle, još jedno može i još jedno ne mora. S obzirom da se radi o bitnim poglavljima koja zahtijevaju kompleksnije izmjene apeliram na predlagatelja da svojim amandmanima precizira područje poglavlja "Praćenje i razvoj obrazovanja odraslih" kao i poglavlje financiranja obrazovanja odraslih kako bi se izbjegle nedoumice o ovlastima i područjima djelovanja vijeća i agencije za obrazovanje odraslih kao i konkretiziralo financiranje programa i ustanova za njihovo provođenje. Iz svega navedenog pitam se koja je stvarna namjera predlagatelja. Je li to samo deklaratorna podrška ovim programima ili stvarno namjera da se zakonom regulira ovo područje. Ako je ovo drugo a zbilja se nadam da jest onda bi iz cjelokupnog teksta trebalo izbaciti riječi poput mogu, može ili i slične koje daju mogućnost izbora onome tko odlučuje o financiranju a taj će izbor pogotovo kad se radi o privatnim poslodavcima u pravilu biti na štetu radnika. Na kraju nakon ovih rasprava pridružujem se i ja prijedlogu kolege Arlovića da predlagatelj uputi ovaj prijedlog zakona u treće čitanje kako bi se sve dvojbene odredbe jednoznačno utvrdile. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Najprije bih primijetio da u ovom prijedlogu zakona vlada jedna određena nesistematičnost. Naime, zakon dva odvojena problema trpa u jedan tekst. Prvi problem je obrazovanje u osnovno školskom i srednje školskom obrazovanju, u osnovno školskom za one koji nisu uspjeli osnovnu školu završiti do 15. godine, srednje školsko za one koji nisu ni srednju školu uspjeli završiti do 19. godine. A drugi problem je cjeloživotno obrazovanje za one koji su sve to uspjeli u redovnim školama ali im treba stručno usavršavanje, možda prekvalifikacija, dodatno učenje nego stranog jezika. To su dva problema koji jedan s drugim nemaju nikakve veze. I da se pristupilo sistematično trebalo je napisati jedan zakon koji bi se zvao upravo ovako Zakon o obrazovanju odraslih gdje bismo riješili ovo osnovno i srednje školsko obrazovanje a drugi o nekakvom cjeloživotnom obrazovanju, cjeloživotnom učenju. Ovako je u jedan lonac su strpane različite stvari pa nastaje mala zbrka. Ajmo razmotriti prvo ovaj veći problem, to je nepismenost ili slaba obrazovanost u velikom dijelu našeg stanovništva. Dva su najveća rizika siromaštva danas u Hrvatskoj. To je neobrazovanost i starost. O ovom drugom riziku nećemo govoriti jer to je problem za sebe, ali povodom ovog zakona moramo ponešto reći o prvome, neobrazovanost. Po podacima koji se ovdje iznose u obrazloženju mi imamo 686 tisuća građana bez osnovne ili s nezavršenom osnovnom školom, 686 tisuća i još 800 tisuća onih koji imaju završenu samo osnovnu školu. Dakle, mi imamo gotovo milijun i 5 stotina građana samo s osnovnom školom ili bez nje. To je 37,5% ukupnog stanovništva. To je alarmantno. To je intolerantno. To se durati neda. Nešto treba učiniti. Pitamo se što? Eto Vlada zna što, predlaže zakon. I u tom zakonu piše kako to rade drugi i kako to mislimo napraviti mi? Pa da vidimo kako to rade drugi? Na stranici 13. spominje se primjer Slovenije. Prema Zakonu o obrazovanju odraslih, slovenskom zakonu u Sloveniji se iz Državnog proračuna osiguravaju sredstva u ustanovama za obrazovanje odraslih koje je osnovala Republika Slovenija. materijalne troškove i investicijsko održavanje i investicije. Programske troškove, plaće, autorske honorare i materijalne troškove. Obavljanje infrastrukturnih djelatnosti. Lokalna zajednica osigurava sredstva u ustanovama za obrazovanje odraslih koja su u vlasništvu lokalne zajednice za investicije, stalne materijalne troškove te dio programskih troškova. Tako Slovenci. A kako mi? Članak 25. Država snosi samo troškove izvođenja programa, osnovnog i srednjeg školskog obrazovanja. Nema dakle materijalnih troškova, nema investicijskog održavanja i investicije. Slovenci dakle to imaju, mi nemamo. Što se pak tiče lokalne zajednice to se obrađuje u članku 26. gdje se kaže: «Mogu se osigurati sredstva.» Mogu, znači ne moraju. A ako ne moraju valjda se onda ni neće. Pa je financiranje sa strane lokalne zajednice, lokalne samouprave ostaje posve upitno, posve neizvjesno i ono se možemo smatrati ovdje u zakonu spominje više deklaratorno. Kako to radi Mađarska? To pak piše na stranici 14. ovoga Prijedloga zakona. Mađarskim zakonom predviđeno je da se poreznim olakšicama poreznim obveznicima u skladu s posebnim zakonima pomaže ovo obrazovanje. Kad smo kao SDP, kao parlamentarna stranka ovdje predložili poreske olakšice. Ono isto dakle što Mađari imaju. Ono isto. Ništa novo. Ništa posebno pametno. Da se uvedu porezne olakšice za nabavu računala primjerice ili za učenje stranog jezika ili uopće za troškove koje čovjek snosi za vlastito obrazovanje. Da mu to ulazi u poresku olakšicu. Onda je ministar Šuker ovdje rekao: «E pa to ne može. Suprotno je direktivama Europske unije.» Pa gospodo moja pa kako to da za Mađarsku nije suprotno, a za Hrvatsku je. A Mađarska je u Europskoj uniji, a Hrvatska nije. Ma kako sad to da Mađari mogu imati olakšice a mi ne možemo? Ili je ministar Šuker rekao neistinu da bi opravdao Vladu što neće uvesti te olakšice. Ono što bi uistinu moglo pomoći da se ova katastrofalna situacija koju s pravom navodite, s pravom konstatirate malo popravi. Ajmo mi vidjeti sad koliki su to novci. Stranica 25. «Predviđena sredstva u Državnom proračunu». To vam piše ovdje u Prijedlogu zakona. Znači iz Državnog proračuna za 2007. godinu. Na poziciji obrazovanje odraslih, desetljeće pismenosti 6 milijuna 550 tisuća kuna. Na poziciji Agencija za obrazovanje odraslih 8 milijuna Ukupno dakle nešto manje ali okruglo 15 milijuna kuna. Vratimo se mi sad na onaj podatak s početka ove moje rasprave da mi imamo milijun 500 tisuća građana koji imaju samo osnovnu školu ili čak nemaju ni nju. Pa sad podijelimo mi tih 15 milijuna kuna na ovih milijun 500 starijih od 15 godina, starijih od 15 godina koji imaju završenu samo osnovnu školu ili nemaju završenu ni nju i dobit ćemo podatak da država misli 2007. godine za svakog takvog neobrazovanog potrošiti 10 kuna. Pa sad vi meni recite pa koga ćete vi obrazovati sa 10 kuna godišnje? I na koji način? Kojim to čarobnim štapićem? Koji se to programi mogu financirati za 10 kuna godišnje po jednom nepismenom, nazovimo ih tako. Prema tome ja bih rekao da je ovo jedno zavaravanje. Samo se pitam zašto se mi zavaravamo? Pa nije ovo problem ove ili one Vlade. Ovo je problem ovoga društva. I ako mi mislimo da ćemo problem ovoga društva riješiti sa 10 kuna godišnje po jednom nepismenom ja onda, onda ja ne znam u kojem pravcu mi to mislimo. Prema tome ajmo mi prihvatiti prijedlog Arlovićev. Ajte vi to natrag ministru financija odnesite, obrazložite mu ovo. Ajde pronađite neko drugo rješenje, malo to sustavnije riješite i uistinu oslobodite sredstva. Jer ako problem postoji pa mora se rješavati. Ali s 10 kuna godišnje po nepismenom ga nećete riješiti. To će biti samo jedan zakon. Lijepo piše unutra nešto, a šta će od toga biti? Ništa, nula. Ja se neću baviti svim biserima koji su razasuti po ovom zakonu, ali jedan moram spomenuti. Molim vas uzmite članak 17. Veli: «Polaznik obrazovanja odraslih može biti osoba koja ima navršenih 15 godina života i ispunjava druge uvjete utvrđene programom». Pa valjda ne, pa valjda ne. Jer onaj tko ima završenih 15 godina života taj je završio osnovnu školu i onda će vam ući u ovaj program srednjoškolskog obrazovanja kao, pod firmom obrazovanje odraslih. Pa morate napisati tko ima 15 godina života i nije završio osnovnu školu. Odnosno 19 i nije završio srednju školu. Jer taj ide u ovaj program. A ne onaj koji još se može redovno školovati. To vam inače piše u, sad se, sad se ovo školovanje odraslih vodi po Pravilniku Vlade. To tamo inače piše, precizno. Mogli ste tu formulaciju uzeti iz Pravilnika pa ju ovdje unijeti. Ali možda se nema smisla baviti detaljima kao što je ovaj. Nema smisla. Ovo će ostati biser. Popravite to. Uzmite treće čitanje. Popravite to jer vam je taj zakon potreban i moramo raditi po tome. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Ja bih za početak rekao da je ovaj zakon veoma demokratski i slobodan. Jer otprilike navodi da se može ovako, može i onako ali završavaju sa odredbama otprilike da i ne mora nikako. Znamo mi danas kakvi smo kad nešto ne moramo onda to i nećemo napraviti. I ovaj prijedlog zakona, a posebice brojke koje ga prate u obrazloženju je današnja rasprava otvara još jednu dilemu, a kakav nam je to onda redovni sustav školovanja u Hrvatskoj ako je posljedica njega takova kao što govore brojke u obrazloženju zakona. u Hrvatskoj ne podešavamo prema potrebi gospodarstva ili tržišta radne snage, nego prema raspoloživom nastavničkom i profesorskom kadru. Što diktira planove struka i zanimanja koja redovni sustav obrazuje? U obrazloženju piše, a i državni tajnik je u obrazloženju u svojem uvodu je rekao slijedeće. Za nas je obrazovanje odraslih jednako važno kao i obavezno obrazovanje. Nadalje, želimo stimulirati poslodavce da obrazuju radnike, ali i stimulirati odrasle na učenje i nakon završetka školovanja. I ti ciljevi nikom ne smiju pa nisu ni meni sporni. Međutim, ako gledamo strukturu stanovništva stariju od petnaest godina citiram podatke iz obrazloženja da za 24000 građana stariji od 15 godina ne znamo kakve škole imaju završeno. 105000 građana nikada nije ni upisalo osnovnu školu, 580000 su upisali a nisu završili osnovnu školu. 801000 njih je koji jesu završili samo osnovnu školu. Milijun 733000 sa završenom srednjom školom, 150000 sa savršenom višom školom i oko 280000 sa završenom visokom školom. To su službeni podaci dati od strane predlagatelja u obrazloženju ovog zakona. E sad je prijedlog zakona posljedica očito sukoba dvaju resora obrazovanja i financija. Ako želimo stimulirati poslodavce da školuju svoje zaposlenike i ljude koji se žele školovati nakon završetka redovnog sustava školovanja. Onda bi bilo sasvim normalno da trošak koji poslodavac ima kada upućuje svoje zaposlenike na školovanje mu bude priznat kao trošak poslovanja, da građanin, radnik, službenik, namještenik, nezaposleni građanin koji žele prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, stjecanje drugih znanja i vještina troškove koje ima ima mu bude porezna olakšica i da u poreznoj kartici, odnosno poreznoj prijavi na kraju godine može prijaviti kao troškove. Međutim, po hrvatskim propisima to nije moguće. Ako poreznoj prijavi priložite račun za promjenu zubne proteze to vam se prizna kao porezna olakšica. Ali ako priložite račun da ste se školovali dvije godine i platili 10000 kuna školarine to u Hrvatskoj nije priznato kao trošak. I sad se pitamo zašto ti ljudi, nad čijom sudbinom plačemo, ne žele ići da završe osnovne škole. Kažu da je to zabranjeno, da te porezne olakšice su zabranjene nekakvim europskim direktivama. Ali, Hrvatska je u fazi pregovora sa Europom, a pregovori se između ostalog vode i o izuzecima i prelaznim rokovima. Pa ako pregovore sa Europom vodimo u situaciji kada imamo 800 000 ljudi samo sa osnovnom i 580 000 ljudi sa nezavršenom osnovnom školom imamo li pravo da naši pregovarači sa gospođom Europom zatraže prelazno razdoblje od 10 godina da to bude porezna olakšica u ovoj državi. Jesmo li taj zahtjev postavili prema Europi da nam dozvoli kao što smo dozvolili Mađarima da školovanje građana i poslodavcima i građanima bude porezna olakšica. Ja iz izvještaja pregovarača naših to ne vidim. Mi se sada pridržavamo direktiva Europske unije, a još nismo članovi. Ne prihvaćam dakle argumenat ministra financija da to ne može biti porezna olakšica. I sad nešto što je posebice problematično za mene. Osnovat ćemo čak i neku agenciju koja će osposobljavati i školovati te ljude. 15 milijuna kuna kolega Stazić je našao u proračunu. Ja se bojim da će tih 15 milijuna završiti u Agenciji pučkim otvorenim sveučilištima i nigdje drugdje i da upravo taj lobij pučkih otvorenih sveučilišta jeste, stoji iza ovog prijedloga zakona, da vuče novac iz lokalne regionalne samouprave i države, a da nitko nikad neće tražiti rezultate. Zašto neće moći tražiti rezultate? Da li, molim vas u Ministarstvo prosvjete ili neki drugi resor ove države zna tko su ti građani ove države tih 105000 koji nikad nisu upisali osnovnu školu. Gdje su ti ljudi? Gdje žive? Na kojem teritoriju? Zašto nisu upisali osnovnu školu? Koji je razlog da 105000 građana nikada nije upisalo školu, Zašto je 580000 ljudi upisalo osnovnu školu, a nije je završilo. Jesu to socijalni razlozi? Jesu to razlozi nedostupnosti mreže osnovnog školstva? Jesu to razlozi zdravstvene prirode? Čega? I gdje su ti ljudi? Što oni danas rade? Gdje žive? Kako se uzdržavaju? Gdje je ovih 8010000 samo sa osnovnom školom i zašto nisu upisali srednje škole? Koji je to razlog da tako veliki broj građana ne ide na školovanje nakon osnovne škole u srednje školski sustav? Mi pripremamo čujem, čitam u novinama promjenu Ustava da i srednje školsko obrazovanje bude obvezatno, a imamo 800 000 njih koji ne žele ići u srednje škole ili ne mogu ili ne znaju. Bez odgovora na ova pitanja, bez odgovora na ova pitanja kad dođete u Sabor i date nam koji su razlozi bili prisutni proteklih godina da imamo ovakvu situaciju. Ne mogu vjerovati nikome da će ovaj prijedlog zakona išta učiniti. Mi možemo osigurati i novac. Mi možemo imati i institucije. Mi možemo reći da je to nacionalni interes da ti ljudi završe srednje škole ili barem osnovne. Ali mi ne znamo zašto ti ljudi to nisu završili. Mi čak ne znamo gdje su ti ljudi. Analiza uzroka, analiza stanja kod tih nam može biti tek orijentir da vidimo da li ovaj zakon uopće i treba. Možemo tek onda procjenjivati svrsishodnost i jedne i jedine kune koja će u državnom proračunu otići institucijama koje postoje, koje rade sve i svašta, čiji programi nemaju veze s potrebom gospodarstva jer su podešeni profilu postojećeg nastavničkog ili profesorskog kadra, a ni potrebama na tržištu rada. I zato pitam i molim državnog tajnika da mi odgovori da li postoje podaci, imate li podatke o strukturi ovih ljudi, razlozima zašto nisu završili škole, gdje žive, da li je ta brojka podjednako raspoređena po cijelom teritoriju Hrvatske ili postoje da tako nazovem "crne rupe" u Hrvatskoj gdje je najveći broj tih ljudi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U dosadašnjem tijeku ove rasprave najčešće je citirana jedna rečenica, iz obrazloženja, ja ću to ponovo učiniti, ali ću krenuti sa raspravom u sasvim drugom pravcu. Ta rečenica glasi: "Znanja stečena tijekom redovitog obrazovanja nisu dostatna za očuvanje radne konkurentnosti u bilo kojem zanimanju i radnom mjestu pa se stjecanje i očuvanje radne kompetentnosti osigurava trajnim učenjem." Ono što u dosadašnjem tijeku rasprave nije rečeno kada je osmišljena i kada je prvi puta uporabljena ta rečenica u stručnim krugovima u obrazovanju. To je bilo davnih '60.-ih godina. Temeljem toga austrijski Parlament, njemački Parlament donose ovaj zakon kojeg mi danas imamo u rukama davnih '70.-ih godina. Dakle prošlo je više od 30 godina kada su Nijemci i Austrijanci, a ubrzo zatim i druge zemlje srednje Europe krenule s donošenjem ovog zakona. Mi tek danas o njemu raspravljamo. Dakle to je nešto što treba reći jasno hrvatskim građanima. Što se dogodilo u tom razdoblju u tih 30 godina kad su jedni krenuli sustavno rješavati taj problem, a mi tek danas? Na desetke tisuća mladih ljudi koje smo obrazovali u Hrvatskoj nije moglo u Hrvatskoj naći posao i jasno krenuli su u druge europske zemlje, krenuli su u Ameriku, Australiju. Izgubili smo ih vjerojatno zauvijek. Danas na biro za zapošljavanje imamo preko 300 tisuća ljudi, obrazovanih po određenom pravcu, određenih profila. Ne mogu naći posao, a istovremeno smo gladi za određenim profilima. Mi nemamo djelatnike u turizmu, brodogradnji, metalnoj industriji, građevinarstvu, a 300 tisuća ljudi nam je na birou i 100 tisuća ljudi možda i više je već otišlo trbuhom za kruhom po svijetu. Ovaj zakon je za nas u Hrvatskoj jako, jako, jako potreban. S time smo svi složili. On je zakasnio i to debelo zakasnio. No ja od ovog zakona u ovom obliku ne očekujem puno ili bolje reći ne očekujem gotovo ništa. Slažem se s onima koji su rekli ovo je mali korak, sramežljiv korak, bojažljiv korak i samo utoliko i zbog toga ja ću i podržati taj zakon, da krenemo barem, konačno nakon toliko godina u ovom pravcu. Ali ja iz ovog zakona apsolutno ne vidim kako ćemo obrazovati onih 680 tisuća ljudi koji nisu završili ni osnovnu školu, da barem osnovnu školu završe. Kako ćemo pomoći onoj veliki vojsci od 800 tisuća ljudi koji su završili samo osnovnu školu da završe neki zanat, neku srednju školu? Ja to ne vidim. Tu sustavnost ne vidim nigdje. Kolega Vuljanić, kolega Lesar su već ispred našeg kluba i HNS-a iznijeli stavove glede financijskih elemenata dakako ovoga zakona isto tako ne vidim kako ćemo zaposliti ogroman broj ljudi sa srednjom školom koji su završili određene profile, a koji profili nisu potrebni Hrvatskoj? Mi smo u tijeku proteklih godinu, dvije dana vrlo često govorili o sličnim temama, govorili smo o Lisabonskoj strategiji, govorili smo o Bolonjskom procesu, hvalili smo se kako činimo puno u sustavu obrazovanja. međutim, kolegice i kolege, sad vidimo da smo daleko, daleko od cilja kojeg bi trebalo postići. Osnovni cilj i Lisabonske strategije i Bolonjskog procesa je koji? Budimo iskreni. Oni su pokrenuti da bi Europa smanjila znanstveno-tehnološko gospodarsko zaostajanje za Amerikom i Japanom. I Hrvatska tu ima jako puno posla. Gdje imamo najviše posla i zašto sam rekao da ne očekujem puno od ovog zakona? Naime, vi obrazovanje morate gledati u jednom širokom kontekstu ili najširem kontekstu. Država mora najprije imati strategiju gospodarskog razvoja. Na tu strategiju gospodarskog razvoja mora se nasloniti sustav obrazovanja. Na tu strategiju gospodarskog razvoja mora se nasloniti sustav prijenosa tehnologija, sustav znanstvenih istraživanja. Njihovi prioriteti moraju upravo proizlaziti iz potreba jedne države za njenim gospodarskim razvojem. Ako je to prehrambena industrija za potrebe turizma financirajmo primarno obrazovanje u tom sektoru, istraživanja u tom sektoru, tehnološki prijenos u tom sektoru itd. Šta smo od toga učinili? Ništa. Da li onda možemo nasloniti obrazovni sustav na to? Ništa, ne možemo. Dakle, i ovdje činimo jasno grešku u koracima. Ono što bih još želio reći da u ovom zakonu po prvi puta dozvoljava se da u obrazovnom procesu sudjeluju ljudi kao nastavnici koji nemaju visoko obrazovanje. Dok nam je potrebna teta u vrtiću sa visokim obrazovanjem ovdje imamo jedan ventil da se u ovaj u ovaj sustav obrazovanja odraslih puste i oni koji nisu dovoljno obrazovani. Ovaj zakon također ne jamči koordinaciju obrazovnog procesa između države, županija, lokalne zajednice i gospodarstva. Ja ne vidim nikakvu koordinaciju. Vijeće i agencija nisu to u stanju napraviti i ja ne vidim tko će to osigurati. Predlažem uvođenje dakle još jednog vijeća i još jedne agencije. Ovaj sastav Sabora ako ništa drugo uspio je u tome da smo osnovali više agencija, više vijeća, više odbora nego vjerojatno bilo koji Parlament u Europi. Sigurno tristotinjak. U prosjeku svaki dan jednu agenciju, jedno vijeće. To nije dobro. Ovaj zakon rekli smo već ne predviđa i nešto što je vrlo važno. Ne predviđa nikakve porezne olakšice ni za pojedinca koji kreće sam plaćati za svoje obrazovanje, doškolovanje, niti za poslodavca to nije dobro. Gotovo sve zemlje koje su dobro uređene imaju jasno i ovu stavku, vrlo jasno naglašenu i oslobađaju se jasno korisnici tih sustava, obrazovnih sustava da imaju utoliko onda i porezne olakšice. Ono što bih ovdje još želio reći vezano uz tu ukupnu koordinaciju. Kolegice i kolege, ne znam da li znate da prije tri i pol godine je naša Zaklada za znanost i visoko obrazovanje koje je nešto prije toga osnovana, poslala jedan upitnik svim državnim institucijama tražeći da dobije odgovor koliko će u Hrvatskoj državi trebati za 5, 10, 15 godina pravnika, sudaca, dakle koliko će trebati učitelja, koliko će trebati liječnika, koliko će trebati medicinskih sestara. Znate li koliko je odgovora ta zaklada dobila od državnih institucija da može planirati upisnu politiku i programsku politiku u našim školama? Ni jedan jedini odgovor od državnih institucija, a da ne govorim kakva je suradnja, koordinacija sa potrebama gospodarstva posebno jasno u privatnom sektoru, gotovo nikakva. Reći ću još jednom ono što sam prije dva mjeseca ovdje istakao. Prodavao sam na zamolbu Gospodarske komore proizvode naših građana i tada sam pitao jednoga od proizvođača jednog prehrambenog artikla da li, koji je napisao da je to ekstra virgin ulje, ekstra djevičansko ulje maslinovo. Da li imate vi atest, da li je netko ispitao sadržaj tog ulja. On je rekao, kako ispitao, šta ispitao. Moje ulje je najbolje pa sam napisao jasno i da je to najbolje ulje da je to ekstra djevičansko. Nitko mu međutim nije pomogao, ni iz Gospodarske komore, niti lokalne zajednice, niti regionalne zajednice. Stotine ljudi živi od gospodarstva, živi od obrazovanja, ali ne rade analizu onoga što imamo na terenu ne pomažući ljudima sa kemijskim sastavom, sa dizajnom, sa kadrovskim obrazovanjem itd. Nikakve sustavnosti koordinacije nema kolegice i kolege. Zato se jako plašim da ovi prvi koraci neće biti od velike koristi ni u obrazovnom sustavu. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Rezultati popisa stanovništva iz 2001. godine nedvojbeno su pokazali kako se Hrvatska mora suočiti sa izuzetno niskom i neodgovarajućom obrazovnom razinom i strukturom na vlastito odraslog dijela svog stanovništva, dakle to su nedvojbeno pokazali rezultati popisa stanovništva iz 2001. godine. Shodno tomu očekivali smo da će ovaj zakonski prijedlog koji je uz najavu o obveznom srednjoškolskom obrazovanju, a na vlastito ovaj zakonski prijedlog o obrazovanju odraslih biti reagiranje države upravo na ovo stanje, alarmantno stanje, dramatično stanje neobrazovanosti, niske razine obrazovne strukture našeg stanovništva. Prije svega treba poći od saznanja, odnosno da se podsjetimo kako je pismenost jedna od temeljnih ljudskih prava, pismenost i obrazovanje. U toj, kod takve činjenice moramo na žalost konstatirati, odnosno ponoviti da je svaki peti Hrvat bez osnovne škole i da Hrvatska i dan danas krije kao zmija noge poražavajuću činjenicu o nepismenosti preko 100 tisuća žena. I ovaj aspekt je jako važan. Naime u Hrvatskoj iako žene čine preko polovicu njezine populacije, u Hrvatskoj učenice su u osnovnoj školi obuhvaćene sa manje od 49%, a taj se postotak iz godine u godinu To drugim riječima znači da upravo jedan obrazac koji jednostavno zanemaruje i ovu potrebu značaja jednakosti obrazovnih šansi glede ravnopravnosti spolova. Zadnjih godina se pokazuje također jedna činjenica da i muškarci, odnosno i dalje jesu oni koji u većem postotku apliciraju, odnosno upisuju se na sve fakultete. Međutim ostaje jedna činjenica da žene zadnjih godina u većem postotku njih završava. Međutim pored ovakve također navest ću primjere postotka obrazovnog kadra, odnosno onih koji učestvuje u obrazovanju djece. Žene su zastupljene u osnovnoj školi kao obrazovni kadar čak u postotku gotovo blizu 75%. U srednjim školama oko 56% već na fakultetima oko 32,8%. Što to pokazuje? Da je uloga žene kao prije svega u odgoju, jer vidimo na kraju krajeva to je nepobitna činjenica, u nižim razredima, pa prije svega i u čitavoj osnovnoj školi, dakle čitava i osnovna škola ima i pretežno ne samo obrazovnu nego i odgojnu ulogu i dakle takva jedna zadaća i dalje je povjerena ženama. Međutim kažem i kroz takve jedne činjenice mi moramo ovdje napraviti i u ovom statističkom prikazu upravo poražavajući rezultat nepismenosti žena. Šteta je što su ovdje navedene i što je samo naveden postotak osoba koje su bez ikakve škole. Kada bi vidjeli koja je uloga potpuno nepismenih, potpuno nepismenog stanovništva a naročito žene, taj bi onda postotak bio još poražavajući. U obrazloženju ovog zakonskog prijedloga dobro se navodi kako je Hrvatska još 2003. godine, dakle i na tragu UN-ove rezolucije, proglasila desetljeće pismenosti. Mi smo već na početku te godine imali diljem Hrvatske čitav niz … /Ne razumije se./ … seminara. Određena su i ova sredstva na što se sada upravo i Vlada u obrazloženju ovog Zakonskog prijedloga i poziva, kako su upravo za potrebe obrazovanja odraslih i za ostvarenje ovog programa 10-ljeća pismenosti u Hrvatskoj u 2003. do 2012. osigurana sredstva u iznosu od 6 milijuna 550 tisuća kuna. Međutim, evo mi smo potrošili dragocjeno vrijeme. Mnogi su govoreći u ime kluba a i ovdje pojedinačno ustanovili kako i ovaj Prijedlog načelno jeste za podržati i jeste dobar, u tom smislu opredjeljenja našeg jednog zajedničkog ka ovoj potrebi. Ali evo, izgubili smo već 5 godina i to od one inicijalne godine 2003. kada je evo s ovim Zakonskim prijedlogom predviđa se osigurati, odnosno predviđa se osnovati Agencija za obrazovanje odraslih kojoj su namijenjena sredstva dodatnih gotovo gotovo 8 i po milijuna kuna. Međutim, Hrvatska nema baš toliko vremena. Ovo je 3. milenij proglašen općenito, a isto tako i od strane naše vlasti Hrvatska u 3. mileniju mora propagirati načelo izvrsnosti. Dakle, ozbiljno kaskamo. Ne možemo mi ovaj početak 3. milenija zadovoljno zaključiti taj start sa našom ocjenom na ovom planu Hrvatska izvrsno 2. Ovaj Prijedlog kojeg je prvi ovdje od nas saborskih zastupnika istaknuo kolega Arlović, zaista nitko od zastupnika, nitko od nijednog kluba nema ništa protiv ovakvog jednog opredjeljenja, ali upravo u cilju ostvarenja onoga što je proklamirano jer zakoni tome i služe, ovaj zakonski prijedlog trebao bi trebao bi doživjeti treće čitanje. Kako bi njegove norme bile obligacija a ne samo permisivnost. Na kraju krajeva, pravo na obrazovanje, na ustanovljenje obrazovnih institucija, to je jedno pravo koje je proklamirano Ustavom, mnogim međunarodnim deklaracijama i konvencijama. Prema tome, sada smo očekivali da će upravo sa ovim zakonskim prijedlogom stvoriti dodatne obveze, odnosno vrlo konkretne obveze za samu državu i za jedinice lokalne samouprave poticaji i mjere koje će onda jednostavno nagnati, odnosno oduševiti građane za obrazovanje. To se ovdje ne događa. Govori se općenito, govori se kao na nekakvom seminaru o opredjeljenju Vlade početkom mandata, a ne ovdje sada već pred kraj gdje se ne stvaraju, kažem, određene obveze koje jedan zakon nužno mora imati, a pogotovo ne svjedoči o realnom i zaista pravom opredjeljenju da zaista mislimo i ono što se verbalizira. Dapače, stvari su upravo drugačije. To je također već bilo ovdje istaknuto u raspravama, da su ukinute poreske olakšice za dodatno obrazovanje. Dakle, govorimo jedno a činimo drugo. Dakle, prava je žalost da su takve jedne olakšice ukinite. Također su odbijeni i zakonski prijedlozi od strane Kluba SDP-a koji su odlazili u dva navrata o oslobođenju od dodatnog poreza na ona pomagala koja trebaju služiti u nastavi i pojedincima upravo i u cilju trajnog obrazovanja. Prema tome, evo, ja podržavam ovaj zakonski prijedlog, ali sa jednom inicijativom koja bi zaista doprinijela tome da se intencija cjeloživotnog obrazovanja, a na vlastito potrebe obrazovanja odraslih i ostvari, a to je jedino rješenje uputiti ovaj zakonski prijedlog u treće čitanje. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, poštovani predlagatelji, poštovani gospodin državni tajnik. Pa evo, možda samo da se nadovežem na sve svoje prethodnike. Dakako, sustavno zanemarivanje obrazovanja odraslih je nešto od čega možda manje u praksi, ali sigurno u politici i strategiji smo patili svih ovih godina. I upravo zbog toga je naša povijest obilježena u tom segmentu sa velikim voluntarizmom u predlaganju raznih programa obrazovanja odraslih. Međutim, ono na što bih se htjela osvrnuti, iako u Hrvatskoj postoji svojevrsna tradicija obrazovanja, ona se uglavnom svodila na nekoherentni pristup koji je bio obilježen nedostatkom infrastrukture, osobito u pogledu programa, prostornih, financijskih i drugih pretpostavki. Ono međutim što moji prethodnici možda nisu toliko podvukli, a čini mi se dosta važnim je nedostatak evaluacije obrazovanja odraslih. Naime, taj segment ja nisam našla u Prijedlogu ovog Zakona, odnosno nije mi dovoljno prisutan, nije dovoljno istaknut. Mi smo svakodnevno svjedoci kojekakvih situacija o završenim školama tu i tamo, ovakvog ili onakvog tipa i između takve ponude raznoraznih diploma i potvrdi i uvjerenja, na kraju krajeva ne znamo što iza njih ustvari stoji. Nisam sigurna da je to do kraja razrađeno i da će se temeljem ovakvog Zakona i moći do kraja razraditi. Isto tako s tog naslova imam primjedbe na ovaj prijedlog jer mislim da bi bilo dobro da on slučajno ide u treće čitanje da se taj segment više obradi. Dakle, nedostatak evaluacije obrazovanja i sustava praćenja obrazovanja odraslih. Mislim da je to manjkavo u ovom Prijedlogu. Kasnije ću još malo to pojasniti. Pojedine prisutne tendencije koje se mogu, međutim, ocijeniti kao pozitivne uglavnom se svode na neformalni prijenos obrazovanja od čega pojedini korisnici nemaju često puta dovoljne koristi iz jednog razloga jer poslodavci uglavnom traže upravo potvrde, upravo nekakve ovjerene potvrde ili pisane tragove da ste nekakvo određeno znanje stekli. Također je vidljiv i izostanak visokoobrazovnih institucija bilo da se radi tu o sveučilištima, odnosno veleučilištima koliko god smo mi to u posljednje vrijeme popravili, mislim da još uvijek to ne zadovoljava one kriterije koje bi mi kao zemlja htjeli imati. Treće i isto tako važna stvar je da bi trebalo, prvenstveno bi trebalo priznati obrazovanje odraslih kao jednako važnu stvar, kao i odgojno obrazovanje svih ostalih struktura znači i djece, dakle, u uzrastu do 15 godina. To bi naprosto trebalo u svijesti građana izjednačiti. Dakle, tome bi trebalo u društvu dati potpuno jednaku važnost, ništa manje ovo drugo i odnosu na ono prvo. Isto tako mislim da bi trebalo poraditi ili razviti svijest o integraciji rada i učenja. Jer danas i u današnje vrijeme obrazovanje i rad odvijaju se istovremeno, za razliku od prevladavajućeg mišljenja da se prvo obrazujete, a onda radite. Sve više i cjeloživotno obrazovanje ustvari u sebi anticipira i pojam rada i pojam učenja, praktički u isto vrijeme. Neću to posebno ponavljati već izrečene podatke, ali možda i zbog javnosti iz vaših prijedloga 37 i pol posto neškolovanih osoba, dakle osoba koje nemaju obrazovanje više od osnovne škole je nešto što moram priznati meni izaziva ustvari sumnjivu statistiku. Naime, od tih 37 i pol posto ako izračunamo 15% osoba koje nemaju uopće niti osnovnu školu ja nisam došla do 680 tisuća, ali sam došla do 240 tisuća, meni se i to čini previše jer ja moram priznati, a pitala sam i moje kolege ovdje da li poznaju ikoga u svojoj sredini tko nema završenu osnovnu školu. Dakle, govorim o ljudima ispod 55 godina, dakle ne govorim o populaciji između 90 i 100. Dakle, ja zaista ne znam u toj populaciji, govorim o svojim kolegama s kojima sam ovdje razgovarala, ja ne znam osobu u dobi do 55 godina ili znam vrlo malo osoba da nemaju završenu osnovnu školu zato mi se čini ta brojka malo upitna, evo tako ću reći, jer me ustvari navodi na mišljenje gdje ti ljudi žive. Dakle, ja nisam, ja se dovoljno krećem po terenu i imam kontakte sa ljudima, ali svejedno nisam vidjela puno osoba koje nemaju završenu osnovnu školu do 55 godina života. Posebni problem je neusklađenost obrazovne produkcije i potrebe tržišta. To je posebna tema. Naime, nezaposlenost nije samo rezultat smanjenja broja radnih mjesta, nego je to naravno i problem strukturalne naravi. Dok s jedne strane postoji višak obrazovanih ljudi čija kvalifikacija nikom nije potrebna, s druge strane postoji manjak ljudi određene kvalifikacije i tu je vidljiva upravo potreba obrazovanja odraslih, ali sa jednom drugom funkcijom. Dakle po tome što će oni raditi o tom bi društvo trebalo voditi više računa kod kreiranja sustava obrazovanja i jednog i drugog, dakle i onog za djecu i onog za odrasle. Pozornost bi istaknula svakako, skrenula na poziciju Hrvatske u usporedbi sa drugim zemljama, a mislim da je to kolega Stazić isto tako malo podvukao. Naime, u postocima Hrvatska 2003. godine prema vašim podacima je imala 2,1% stanovništva uključenih u cijeloživotno obrazovanje. Ta je brojka 2002. bila još gora, ona je bila 1,5, dakle bila je niža. dakle pomaci, neki pozitivni su se dešavali. S druge strane ta jedna mala zemljica u našem susjedstvu na koju se mi često puta znamo, to sam i u svojoj prvoj raspravi govorila, često puta znamo ovako pošalice raditi, ta zemlja koja se zove Slovenija je 2002. godine imala 9,1% stanovništva uključeno u cijeloživotno učenje. 2003. imao je čak 15% stanovništva uključeno u cijeloživotno učenje. Za usporedbu isti podaci što se tiče 15 najrazvijenijih zemalja Europske unije govori o tome da je 2002. u Europi bilo 8% stanovništva uključeno u cijeloživotno učenje, a 2003. 9,7. Zašto govorim o ovim brojkama? Što ove brojke pokazuju? Naime, što ste nerazvijeniji to je potreba da nadoknadite taj nedostatak, taj hendikep veća i Slovenija je to uočila. Dakle, oni nisu pratili trendove zapadne Europe nego su i dapače poduplali kako bi taj hendikep u svojoj zemlji nadoknadili. Mislim da je to nešto na što smo bismo se i mi također trebali ugledati. Komentirala bih članak 19., odnosno donošenjem ovog Zakona svakako trebamo pozdraviti jer omogućava veću razinu obrazovanja u cijelom stanovništvu, tako potičući i konkurentnost hrvatskog gospodarstva, ali dižući i demokratičnost civilnog društva. Tu bi svakako pozdravila uvođenje produljivanje minimuma za obrazovni dopust sa 3 na 7 dana bez obzira na sve poteškoće kako će se to u praksi realizirati i naravno na sumnje. Radi se o značajnom pomaku, pogotovo s obzirom na činjenicu da čovjek u 3 dana ne može naučiti puno, odnosno da je taj kontinuitet učenja vrlo sumnjiv. Dakle, vi ako učite samo vikendom onda je pitanje koliki su na kraju konačni rezultati toga. Ovako mislim da se da jedna veća kvaliteta, međutim ostaje i dalje nejasno tko će snositi te troškove i to su i kolege ranije ukazivali na to. Vi ste tamo rekli da se mogu uzeti dakle neplaćeni dopust za to i mislim da to je jedno od rješenja koje će poslodavci lakše prihvatiti i pozdraviti, međutim to je u slučajevima kada oni koji rade žele uzeti takav dopust. Ima slučajeva kada poslodavac naprosto treba ljude koji su i kada traži takav profil, a tada je pitanje da li on može platiti to, odnosno od kud će se to platiti. Isto tako pozdravljam i dopunu članka 28. koji preciznije određuje i zakonski regulira financiranje obrazovanja odraslih iz javnih sredstava. Također pozdravljam i odredbe uvođenja kaznenih odredbi. To mi se isto čini u redu i korektno. Što se tiče primjedbi oko dva zakona ja vidim moram priznati da se u ovom Zakonu o obrazovanju odraslih naprosto se trebao razdvojiti na dva segmenta, na tzv. kompenzacijska funkcija i nadoknađivanje funkcija daljnjeg usavršavanja. Dakle, kompenzacijska je ona koja bi trebala stvoriti, nadoknaditi ono što ste u mladosti izgubili, međutim funkcija daljnjeg usavršavanja sastoji se u trajnom osposobljavanju za uspješno prilagođavanje svim bržim promjenama koje nastaju u sadržajima osnovnih životnih uloga odraslog čovjeka. Te su promjene u razvijenom svijetu toliko brze i obuhvatne da jedan od temeljnih životnih uloga upravo postala uloga čovjeka kao trajnog učenika. Zbog toga trajno zaposlenog, zapošljavanje postupno nestaje i zamjenjuje se terminom trajne zapošljivosti. To je sasvim sigurno. Dakle, tu praktički postoji u vašem Zakonu dva segmenta. Jedan kompenzacioni gdje se nadoknađuje nedostatak propuštenog iz mladosti, kada se niste obrazovali, a morali ste se i onaj drugi da se možete vrlo brzo …/Govornik se ne razumije./…, odnosno prilagoditi na neki drugi posao. Što mi nedostaje u ovom Zakonu iako naravno da ću ga podržati, jer mislim da je to u interesu sviju nas? Nedostaju upravo te mjere koje bi taj Zakon stvorile odnosno nedostaju mjere koje bi bile poticajne, od poreznih olakšica, od raznih drugih mjera kojima bi se poslodavci na neki način prisililo da se ide za tim da se ljudi dodatno obrazuju i zbog toga iako ga dakako podržavam, ali iskreno vam moram reći da izražavam skepsu i sumnju u pragmatičnost njegove primjene. Mislim da ćemo se vrlo brzo naći u ovome ili u nekom drugom sastavu, da ćemo ga ponovo mijenjati iz razloga što na žalost neće dati rezultate. Riječ ima uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. regulirati i možda je doista dobro da konačno i Zakon, da obrazovanje odraslih definiramo zakonskim tekstom. Međutim, treba reći da i do danas dakle, odnosno do petka ili kad ćemo ovaj Zakon usvojiti da obrazovanje odraslih ima jednu dugu tradiciju na našim prostorima i da se ono s obzirom na sredinu, a prije svega moram reći s obzirom na jedinice lokalne samouprave u kojoj se ono izvodi odvija na bolji ili na lošiji način, da su neki te prilike bolje iskoristili i mogućnosti koje su se i do sada pružale neki su to iskoristili na lošiji način. Tako da ne treba ovom Zakonu pridavati neke čudotvorne atribute da će on sada riješiti nešto što do sada nije riješeno. On će samo regulirati dakle ovaj dio a to je obrazovanje odraslih kao dio cjeloživotnog učenja. I možda bi bilo dobro da se uz program koji je Vlada donijela, da na neki način definiramo i malo snažnije cjeloživotno učenje koje bi onda obuhvaćalo dakle opće obrazovanje, a ono bi trebalo obuhvaćati dakle i nešto što se zove predškolski odgoj jer mi u vrtiće da sada definiramo, ne kao predškolske ustanove. One se tako zovu ali i vrtići imaju i odgojni i obrazovni segment koji je vrlo značajan za društvo pa je samim time i značajno da stvorimo perspektivu i mogućnost da većina ili sva djeca počnu pohađati i predškolski odgoj od svoje najranije dobi. Mislim da sam nedavno u medijima čuo da u jednoj europskoj zemlji se uvodi obavezno polaženje vrtića od 4 godine i to na verificiranim programima. Dakle, to nije čuvanje djeteta i to nije zamjena za baku, pa onaj koji ima baku neće ići u vrtić nego postoji društveni interes da djeca polaze predškolski odgoj i to od vrtića. I to bi trebalo isto tako učiniti jedan daljnji iskorak između ostalog novelirati ili donijeti uopće standarde za predškolske ustanove jer danas isto nisu jasno definirani kako sagraditi uopće vrtiće. Nakon toga imamo naravno osnovno obrazovanje gdje s jedne strane pričamo o jednosmjenskoj nastavi a s druge strane vidimo kolika nam je uopće rupa u tome i koliko ljudi nema danas trenutno završeno osnovno osnovno obrazovanje, u kakvom stanju su nam osnovne škole trenutno u Republici Hrvatskoj i daleko smo od tog cilja da imamo jedno smjensku nastavu u osnovnim školama primjerenu primjerenu onome što bi trebalo dakle biti uvjeti za buduće razdoblje odnosno za buduće potrebe da stvorimo kod učenika kompetencije za nastavak obrazovanja odnosno za jedinstveno tržište radne snage u O srednješkolskom obrazovanju smo najednom počeli govoriti o tome da će biti od jeseni obavezno. A da pri tom ja se bojim uopće nismo sagledali situaciju koliko nam stolaca fali u srednjim školama da bi tom cilju mogli udovoljiti. Ako imamo ovakvu rupu u osnovnom obrazovanju da nam veliki broj djece ne završi niti osnovnu školu. Znamo otprilike podatke koliko nam djece ne završi niti srednju školu. Onda mislim da trebamo puno realnije postavljati ciljeve a ne samo reći nešto će od jeseni biti. Nadalje, naravno da u okviru cjeloživotnog učenja trebamo vidjet šta je sa strukovnim obrazovanjem jer danas još uvijek nažalost imamo po srednjim školama smjerove i usmjerenja koje definitivno su pitanje prošlosti i treba ih izbrisati a s druge strane preteško preteško i presporo uvodimo nove programe jer svake godine bi trebalo verificirati nekoliko novih programa budući da se otvaraju nove potrebe na tržištu radne snage. O visokom obrazovanju mislim da je potpuno apsurdno govoriti u trenutku kada imamo manje od 8% visoko obrazovanih u Republici Hrvatskoj. Mi bi trebali doći do strukture da ovo što danas imamo bez osnovne, sa osnovnom i sa srednjom školom, da nam budu visoko obrazovani. Nažalost, mi i po ovim ciljevima do 2011. nećemo značajno značajno utjecati na tu strukturu jer tako dugo dok neće biti najmanje 20% visoko obrazovnih u strukturi stanovništva teško možemo govoriti o nekom ozbiljnom razvoju razvoju Hrvatske ili će taj razvoj Hrvatske ovisiti od stranog kapitala, strane pameti, stranog ovog, strane volje, uvjeta, temperature turističke sezone, količine snijega na cestama odnosno na skijalištima tijekom zime itd. E sad, kad imamo tako ozbiljne probleme onda doista obrazovanju odraslih trebamo posvetit izuzetno puno pažnje. Mene žalosti da smo za to u ovoj godini u proračun predvidjeli svega 15 milijuna kuna. Nešto sitno ima i po nekim drugim ministarstvima to je jedno. I drugo, nešto sitno ima u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. zavodu za zapošljavanje. Možda to i je jedan nedostatak ovog zakona da je trebalo napraviti tu vezu između zakona i između institucija koje pružaju uslugu obrazovanja odraslih i Zavoda za zapošljavanje jer Zavod za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb bi možda trebali imati mogućnost sugerirati osobe koje bi trebale imati prioritete upisa na programe visokog obrazovanja odnosno obrazovanje odraslih kako bi si uopće stvorili priliku da dobiju posao ili povećali izglednost da taj posao dobiju. Jer ovo obrazovanje odraslih prije svega u današnjoj situaciji kada imamo veliki broj nezaposlenih od kojih barem pola nema izgleda dobiti posao, ne zato što nema posla, nego zašto što imaju struku koja više ničem ne odgovara ili nemaju nikakvu struku. Dakle, trebamo ići za tim da napravimo veliki, značajni pomak, da tim ljudima pružimo priliku da steknu neku od kvalifikacija. Krenulo se u program završetka osnovnog obrazovanja, ali taj program nema svoj nastavak. Prije svega premali broj ljudi je u to uključen jer ako smo u prvoj godini od ogromnog broja 440 tisuća ljudi koliko nema završenu osnovnu školu uspjeli motivirat 2 tisuće ljudi da upiše taj program onda mislim da je katastrofa. Ako smo danas došli, mislim da je državni tajnik rekao negdje nabrojao 4 tisuće ljudi, onda je taj program ili oni koji ga izvode promašen. To je promil od onoga što jesu potrebe. Ok. Ne mogu svi koji imaju, nemaju završeno osnovno obrazovanje ići u školu ali znate ako je točan podatak da 440 tisuća nema završenu osnovnu školu, a kod nas 4 tisuće ljudi polazi to, onda ja mislim da smo totalno promašili. Od tih 4 tisuće u Pučkom otvorenom učilištu u Koprivnici primjerice polazi 597. I Pučko otvoreno učilište u Koprivnici je jedan svijetli primjer kako se i bez zakona mogu napraviti ogromni koraci i pomaci u obrazovanju odraslih. Dakle, četvrtina tih kojih polazi osnovno obrazovanje, polazi upravo u Koprivnici. Pučko otvoreno učilište u Koprivnici ima verificirano preko 40 programa prekvalifikacije, dokvalifikacije i srednje školskih programa. I ono što nudi ovima koji polaze osnovno obrazovanje, to je da odmah nakon što završe osmi razred mogu steći nekakvo zvanje ili zanimanje kako bi si povećali izglednost da se negdje zaposle. I to što je činjenica upravo u onim segmentima gdje ne možemo motivirati dovoljan broj djece da nam polaze redovno obrazovanje jer danas na tržištu trebate tesare, zidare, krovopokrivače, njegovateljice itd. Nažalost, Graditeljska škola u Čakovcu i neke druge graditeljske škole ne mogu čak upisati dovoljan broj učenika jer nemaju interesa za to. A ovi koji polaze osnovno obrazovanje u Koprivnici imaju interesa nakon toga postati pomoćni zidar, pomoćni tesar kako bi stekli uvjete za zapošljavanje i oni kad to završe odmah dobiju posao. Ovdje bi trebalo stimulirati one koji su dobri da dobiju priliku i potporu kako bi mogli što više ljudi upravo uključiti u takav proces da dobiju osnovno zanimanje ili nekakvo znanje ili kompetencije i dobiju priliku za posao. Nedostatak ovog zakona i sustava je u tome što se ne definira sustav financiranja. Mi bi trebali ići za tim da bude u principu 30, 30, 30, 30% država, 30% lokalna samouprava a 30% polaznik programa. Ovdje nažalost imamo situaciju ili da to sve subvencionira država i lokalna samouprava ili s druge strane da to sve mora platiti korisnik što mislim da nije dobro. I drugo, moramo ići na to da povećamo broj programa jer broj programa koji se nudi u Europi je preko 60 tisuća a kod nas se taj broj kreće na 200, 300. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici! Doista, želim vam zahvaliti na vašim raspravama ali i na oblikovanju ovog zakona tijekom ova dva čitanja. I na još nečemu. Razviti svijest o potrebi obrazovanja u vrijeme u kojem mi živimo nije mala zadaća kao što netko reče ovih dana da je obrazovanje crno zlato našeg doba. To je istina i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ovim zakonom zaokružuje obrazovnu cjelinu od vrtića do sveučilišta i cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. To je golem doprinos da se već pučka otvorena učilišta i neka druga učilišta kao što je kolega pokazao većina u praksi jer naše diplome, naša dosadašnja spoznaja što možemo učiniti na tržištu rada treba stalno ojačavati a svakako i ispraviti ove statističke podatke koji su preuzeti iz popisa pučanstva i statističkih podataka iz 2001. godine tako da je to odgovor onima koji su pitali od kuda su podaci da izmijenimo te te odnose koje imamo. Ovaj zakon je okvir za to i sigurno kao što netko i danas reče postoji više razina gdje će se naći primjena svih ovih ideja u ojačavanju naših kompetencija na tržištu rada i života i u ojačavanju onoga što već znamo i možemo. Eto, ja još jedanput zahvaljujem u ime ministarstva i vjerujem da ćemo u petak imati ovaj zakon. Hvala vam. Zahvaljujem. S ovim zaključujem rasprava po ovoj točki dnevnog reda. Nastavak sjednice je u 15 sati sa točkom dnevnog reda Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o suradnji u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje, sustava njegove isporuke i materijala vezanih uz to morskim putem.